Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom plenarne sjednice s točkom dnevnog reda: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, prvo čitanje, P.Z. br. 752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 Mihaela Zmajlovića da nam da dodatno obrazloženje prijedloga zakona. Izvolite kolega. Hvala lijepo. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani predstavnici Vlade. Evo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom ima svrhu smanjiti utjecaj i to negativni utjecaj plastičnih vrećica za nošenje i plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu na okoliš, posebice na vode, morski okoliš, zdravlje ljudi te doprinos uspostavi kružnog gospodarstva. Najvažnija mjera za ostvarenje tog cilja je opća zabrana stavljanja u promet plastičnih vrećica i određenih plastičnih proizvoda uz minimalna i jasno definira izuzeća koja se odnose na vrlo lagane plastične vrećice za nošenje koje su biorazgradive i proizvedeno pretežno iz obnovljivih izvora. I ova zabrana treba stupiti na snagu 6 mjeseci od objave ovog zakona. Ovim se zakonom djelomično prenose odredbe Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš i to upravo one odredbe koje se odnose na ograničenja stavljanja na tržište pojedinih plastičnih proizvoda i to prije roka koji je propisan ovom istom direktivom. U obrazloženju se naglašava da mjere koje je RH do sada koristila, a to je obvezna naplata plastičnih vrećica i povećanje naknade za gospodarenje otpadnom ambalažom, nije u dovoljnoj mjeri smanjila upotrebu plastičnih vrećica te je nužno uvođenje dodatnih efikasnijih mjera. Europska komisija je u Europskoj strategiji za plastiku u kružnom gospodarstvu od 16. siječnja 2018. godine, dakle u kontekstu Akcijskog plana za kružno gospodarstvo zaključilo da se problem stalnog porasta nastanka plastičnog otpada i ispuštanja plastičnog otpada u okoliš, posebno u morski okoliš mora riješiti kako bi se ostvario kružni životni ciklus plastike. Europska strategija za plastiku korak je prema uspostavi kružnoga gospodarstva u kojem se dizajnom i proizvodnjom plastike i plastičnih proizvoda u potpunosti poštuju potrebe ponovne uporabe, popravka i recikliranja te u kojem se razvijaju i promiču održiviji Znatan negativan učinak na okoliš i zdravlje kao i negativan gospodarski učinak određenih plastičnih proizvoda zahtijevaju uspostavu posebnog pravnog okvira s ciljem učinkovitog smanjenja tih negativnih učinaka. Dakle, RH je do sada primjenjivala gospodarske mjere kao što je obveza naplata plastičnih vrećica i povećana naknada za gospodarenje otpadnom ambalažom, no to nije u dovoljnoj mjeri smanjilo upotrebu plastičnih vrećica. I zato je nužno uvođenje dodatnih i efikasnijih mjera kako bi se ostvario cilj smanjenja Iz tog razloga nužno je uvesti opću zabranu stavljanja u promet plastičnih vrećica. Prijedlog je da zabrana ima neki odgodni učinak odnosno 6 mjeseci kako bi se i gospodarstvo i određeni dionici u gospodarstvu imali vremena prilagoditi. Nadalje, kako bi se prilikom prodaje svježe hrane, dakle voća i povrća osigurala higijena i sigurnost hrane te kako bi se olakšala prodaja robe koja nije zapakirana potrebno je od zabrane stavljanja na tržište izuzeti vrlo lagane plastične vrećice i to one koje su pogodne za kompostiranje, dakle koje su proizvedene pretežito najmanje 50% iz obnovljivih izvora izvora i koje su prikladne za kućno kompostiranje. Izuzeće se odnosi na plastične vrećice namijenjene za ponovnu uporabu, a koje ispunjavaju određene kriterije, to su vrećice proizvedene od drugih materijala tekstila i kože i nisu predmet zabrane. Pojam ponovna uporaba vrećica odnosi se na uporabu za istu svrhu za koju su izvorno načinjene, a za druge plastične proizvode za jednokratnu uporabu na raspolaganju u odgovarajuće je doživjeti cjenovno pristupačne alternative. Kako bi se ograničio njihovo štetan utjecaj, takvih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu na okoliš, ovim zakonom zabranjuje se njihovo stavljanje na tržište. Time se promiče uporaba održivijih alternativa koje su na raspolaganju i primjena inovativnih rješenja u pogledu održivijih poslovnih modela, alternativa koje podrazumijevaju ponovnu uporabu te zamjena materijala. Zabrana stavljanja na tržište obuhvaća i proizvode od oksorazgradive plastike jer se ta vrsta plastike ne razgrađuje biološki na odgovarajući način i time doprinosi onečišćenju okoliša mikroplastikom, ne može se kompostirati i negativno utječe na recikliranje konvencionalne plastike i ne donosi dokazivu korist za okoliš. Nadalje, s obzirom na visoku prisutnost ekspandiranog polistirenskog smeća u morskom okolišu u dostupnost alternativa zabranjuje se stavljanje na tržište i spremnika za hranu i napitke te čaše za napitke za jednokratnu uporabu izrađene od ekspandiranog polistirena. Time se potiče uporaba proizvoda koji su prikladni za višekratnu upotrebu i koji su nakon što postanu otpad prikladni za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje. recikliranje. I čl. 4. i 5. ovog prijedloga izrijekom se utvrđuje popis plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu koje je zabranjeno stavljati na tržište, primjerice štapići za uši, plastični pribor za jelo, plastične tanjure, slamke, čaše za napitke izrađene kao što sam maloprije rekao od ekspandiranog polistirena. Ovaj prijedlog koji je dakle izrađen ispred kluba SDP-a zapravo dobio i mišljenje Vlade RH koja je u najmanju ruku začuđujuća s obzirom da Hrvatska predsjeda Vijećem EU-a čiji čiji je glavni prioritet i na čijoj je agendi zapravo i u ovom mandatu tzv. zeleni dogovor ili green deal i gdje su ove teme vezane i uz smanjenje plastike za jednokratnu upotrebu, borba i prilagodba protiv klimatskih promjena, zapravo nešto što je dakle visoko na listi prioriteta no nažalost Vlada RH bez obzira što evo Hrvatska ima priliku predsjedati Vijećem EU-a, Vlada RH propušta priliku da barem na ovom primjeru čija implementacija nije toliko kompleksna nego je vrlo jednostavna, da pokaže da Hrvatska ne samo deklaratorno nego i zaista želi participirati u europskoj strategiji o smanjenju plastika koja završava u okolišu pogotovo što je Hrvatska zapravo zemlja, jedna od rijetkih zemalja EU-a koja ima i more, koja se može pohvaliti i sa velikim količinama pitke i čiste vode. Zato obrazloženje da se radi novi Prijedlog Zakona o održivom gospodarenju otpadom držim neadekvatnim smatram da ovo nije tema gdje je potrebno i gdje treba strančariti, već je to tema oko koje se trebamo kao društvo dogovoriti, to je problem koji postoji u društvu i ovako politikanstvo i odbijanje ovakvog prijedloga, zapravo nas dovodi do onoga čemu i svjedočimo u proteklih 4 g. a to je da se u ovom sustavu gospodarenja otpadom zapravo gotovo ništa i ne događa dapače, imamo samo negativne konotacije, izazivanje kaosa, intervenciju Ustavnog suda u pojedine propise, podzakonske akte iz ovog područja i iz tog razloga evo izražavam žaljenje što je Vlada dala negativno mišljenje na ovaj prijedlog ali nadam se da možda u drugom čitanju, do drugog čitanja i u raspravi će promijeniti ovo svoje mišljenje. Hvala lijepa. Zahvaljujem kolega Zmajlović. Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo. G. Zmajlović, vi ste spomenuli upravo da su prioriteti EU-a zaštita okoliša i izbacivanje plastike iz svakodnevne uporabe, spomenuli ste i green deal i tim više i mene čudi stav Vlade RH da odbija ovako jedan dobar prijedlog bez ikakvog suvislog obrazloženja. Dakle obrazloženje je da su oni poduzeli neke mjere čiji se učinci sada nisu mjerljivi pa onda ne može se ovo prihvatiti da se vidi šta je bolje ovaj prijedlog je dobro razrađen, nije represivan da preko noći se sada nešto tu lomi pa da će bit udarni na gospodarstvo i da se ljudi ne mogu pripremit na taj dio nego je jako dobro tu napravljen ako znamo kad je EU najavila zabranu uporabe plastike, da je upravo iz Hrvatske došla tvrtka koja je najavila i rva počela proizvoditi recimo štapiće za uši od materijala koji nisu i umjesto da budemo prvi u Europi u nečemu, mi ćemo sada ovo odbit i onda ćemo čekat da nam EU naredi da za 5 ili 10 g. dođemo do ovakvih rješenja i to je meni neshvatljivo. Zahvaljujem. Odgovor, kolega Zmajlović, izvolite. **Zmajlović, Mihael (SDP)** Hvala lijepo. Pa kolega Đujiću, vi ste apsolutno u pravu, ali niste istaknuli još jednu važnu činjenicu, nije samo, ne postoji tvrtka samo koja proizvodi alternativu za plastične štapiće već postoji u Hrvatskoj tvrtke koje se bave proizvodnjom upravo takvih održivih održivih plastičnih vrećica koje se proizvode iz prirodnih materijala. Dakle mi ovdje ne govorimo o tome da bi se bilokoja grana gospodarstva ugrozila već kroz ovaj inovativan prijedlog, otvaramo mogućnost i prostor za inovativna rješenja za nove industrije pa čak one koje zapravo u Hrvatskoj i time smo propustili ili propuštamo šansu da se prezentiramo i cijeloj EU i europskom tržištu zapravo da smo država koja vodi računa i brigu o svom okolišu ali i da stvara prostor zapravo za inovativnu i novu industriju i da koristi zapravo to europsko tržište. Zahvaljujem na odgovoru. Slijedeća replika, poštovani kolega Marko Vešligaj, izvolite kolega. **Vešligaj, Marko (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Pa evo kolega, nešto što je loše kvalitete, nešto što se, reći ću, kratko koristi, što se nekontrolirano dijeli i što ima velike štete za okoliš, trebalo bi svakako nastojati zakonski ograničiti odnosno zabraniti i mislim da u tom smjeru ide svakako ovaj prijedlog zakona. Žao mi je što Vlada to ne prepoznaje dobre prijedloge, konstruktivne prijedloge koje daje opozicija, ja ću reći da su neke lokalne samouprave prepoznale ovaj problem i da su donijele odluku barem da se ograniči korištenje plastike u njihovim gradskim upravama, u njihovim poduzećima i ustanovama pa možda bi Vlada mogla nešto naučiti od lokalne samouprave bez obzira ko tim lokalnim samoupravama upravljao a nažalost i ovo što ste na kraju rekli, imamo jedan kaos u sustavu gospodarenja otpadom dakle gdje spada i ovo, evo nedavno je Ustavni sud također donio odluku da uredba o gospodarenju komunalnim otpadom također je neustavna. Dakle kad to sve sagledamo, nažalost ne idemo u dobrom smjeru. na neke naše zakone do danas recimo Zakon o medicinskim prekidu trudnoće, Vlada se nije udostojila niti očitovati. No nažalost odgovor na ovaj zakon je ne. Meni zaista nije jasno kakav problem Vlada ima sa zaštitom okoliša pa i doprinos za zaštitu i očuvanje okoliša ukidanjem u ovom slučaju jednokratnih plastičnih proizvoda kao što su plastične vrećice. Dobro ste rekli, ovo su zaista teme na kojima ne treba rekli ste da se trebamo oko toga kao društvo dogovoriti, ne, trebamo se oko toga ujediniti i sigurno ćemo se ujediniti no nažalost kada nam to naredi EU za 4, 5 g., zamislite usvajanjem ovog zakona koliko bismo okoliša spasili

Vlada je obrazložila u svom prijedlogu, u svom mišljenju zapravo da ne može podržati ovaj prijedlog iz razloga što ministarstvo priprema neki novi prijedlog. Ja bih podsjetio sve zastupnike ovdje da ovaj prijedlog je upućen u proceduru prije 5 mjeseci. Dakle, tada sam rekao prilikom upućivanja prijedloga u proceduru da ću biti sretan ukoliko zaista Vlada krene u izmjene i prihvati ove prijedloge koji su uvršteni u ovaj prijedlog izmjene zakona jer to bi značilo, prvo da postižemo neki dogovor kao društvo. 5 mjeseci kasnije još uvijek mi nemamo novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom i mogu samo sumnjati da ovo mišljenje Vlade je iskreno. Mogu samo sumnjati jer i prema planu zakonodavnih aktivnosti već je taj novi zakon trebao biti u javnoj raspravi, dakle tu se već kasni i .../Upadica Brkić: Zahvaljujem./... Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Kolega Zmajlović, za razliku od kolege Đujića koji se čudi da Vlada to nije prepoznala, ja bi se čudila da ste dobili pozitivno mišljenje, čudila bi se da dođete do drugog čitanja, to bi bilo pravo čuđenje u ovom Saboru da imamo jedan konstruktivni prijedlog oporbe, da Vlada kaže, gle, oni su dali nešto, hajmo pokazati dobru volju. Ono što je meni čuđenje da naš premijer Plenković uredno stoji uz gđu. Ursulu i uredno priča o klimatskim promjenama, a Hrvatska je jedna od 3 zemlje članice EU koje nema strategiju prilagodbe, činjenica je da je došla u Sabor. Prema tome, ovo je jedna izmjena zakona kojim bi Hrvatska trebala priliku kad predsjeda EU-om, evo, mi nećemo čekati da direktiva, da se obvežemo, da čekamo srpanj 2021., mi idemo sad. prava priča bi bila da ministarstvo zajedno s predlagateljem kaže, popravite još to, u krajnjoj liniji, da amandmane i donese .../Upadica Hvala lijepo. Pa kolegice Mrak-Taritaš. Ne samo da premijer Plenković stoji pored predsjednice komisije i priča o New Dealu i podržava zapravo novu politiku EU komisije. On se zapravo u toj cijeloj priči bi trebao crveniti, crvenjeti iz jednog razloga jednostavnog, zato što u Hrvatskoj u ladici 4 godine drži izrađenu strategiju niskougljičnog razvoja. Dakle time pokazuje da cijela ta priča podrške Hrvatske svim europskim politikama koje su vezane uz zaštitu okoliša i borbe protiv klimatskih promjena, transformacije gospodarstva, da je to samo fol i poza jer mi ovdje u Hrvatskoj ne vidimo stvarnu želju da se pokrenemo. Kako možete govoriti o tome, dakle na kraju mandata da ćete vi učiniti nešto, imate 4 godine u ladici strategiju koja se radi multisektorski 7 godina prije toga, niste ništa poduzeli. **Brkić, Želi mi možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Predstavnik Vlade također. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika GLAS-a, poštovana kolegica, Anka Mrak-Taritaš. Izvolite kolegice. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, uvaženi državni tajniče sa suradnicom. Kolegice i kolege, predlagatelji. Mi imamo u raspravi u kasnim satima, što je već uobičajeno Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Dakle, već je uobičajeno da oporbeni prijedlozi dolaze u kasnim satima, već je uobičajeno da za oporbene prijedloge, pa bez obzira o tome, čak i kad su vrlo, vrlo nježni, kad smo svi svjesni toga da bi oni bili nekakav iskorak i nešto, prvo su na raspravi u kasnim satima jer onda nekako manje je pozornost, a kao drugo nikad još nijedan oporbeni zahtjev nije došao ni do drugog čitanja, dakle već na prvom čitanju završava u ladici. Ovdje je riječ o jednom prijedlogu koji bi u nekakvoj državi koja, ne samo deklarativno se zalaže za prilagodbu klimatskim promjenama nego i stvarno, bilo za očekivati da, recimo predlagatelj koji je iz oporbe zajedno sa resornim ministarstvom sjedne i iznjedri se nekakav prijedlog koji bi bio prihvatljiv. Inače, kad rješavate nekakav problem, imate dva načina. Jedan način da rješavate sustavno, i to je u redu, idete sa sustavnom analizom i svem ostalom i sustavno dođete do toga. Ili kažete, okej, nek ide sustavno svojim putem, hajdemo sad neke pojedinačne probleme riješiti u ovom trenutku, sad i odmah. Klimatske promjene su na svu sreću dobile i mjesto i u životu u Hrvatskoj. Za razliku od nekih drugih zemalja koje zaista o tome govori već dugo, kod nas se počelo u javnom, u političkom životu o tome pričati i dobro da se priča. kao, pa mi smo mala zemlja. Nas ima 4 milijuna i da svatko od nas napravi nešto u svom životu, u svom svjetonazoru u smislu prilagodbe, to znači da je 4 milijuna puta malo, dođemo do nekog ozbiljnog broja i o tome trebamo tako razmišljati. Ovo je trenutak kad Hrvatska predsjeda EU-om. Ja moram priznati, ja sam ponosna na to, bez obzira, nismo mi tu nešto dobili, mi smo samo došli po redu, ali dobro je da je Hrvatska kao najmlađa članica pokaže da to jednostavno može. Ali, bilo bi dobro da to ne bude samo mrtvo slovo na papiru, bilo bi dobro da to nije igrokaz, bilo bi dobro da tu stvarno nešto i napravimo. Mi smo iz GLAS-a uputili direktno predsjedniku HS-a pismo i jednako tako, premijeru Plenkoviću smo uputili pismo da za vrijeme kojim se predsjeda da se pokaže da se zaista o tome vodi računa, da izbacimo iz svih ugostiteljskih objekata koji su u Saboru, koji imaju Vlade i institucije plastične žličice, plastične čaše, slamke, dakle to možemo bez zakona, to možemo bez ičeg. Dakle, to je nekakva poruka kojom Hrvatska šalje da zaista je svjesna problema klimatskih promjena i da je svjesna da želi se s tim problemom zaista baviti. Nažalost ja moram priznati da bih se jako začudila kad bi tome bilo tako. Imamo još nekakav kratki period, jer kad bi tome bilo tako onda bi se pokazalo da se ipak vodi računa i to nije samo da sad u govorima svima govorim o prilagodbi klimatskim promjenama nego da stvarno tako živimo i da stvarno mislimo tako napraviti. Dolazim do, naravno i do prijedloga ovog zakona, da je stvarno tako onda ne bi bio ovaj lakonski odgovor Vlade. Mi smo se već naučili na kad dobijemo odgovor, ne dobijemo svaki puta to je istina, ali kad dobijemo odgovor da su ti odgovori u najmanju ruku loše loše se osjećate. Dobijete odgovor da je recimo nomotehnički nešto krivo napisano. Dobijete odgovor da evo moramo se još malo strpiti ali to je prijedlogu donošenja dokumenata pa evo samo što nije. Dobijete odgovor, da i čak u raspravi da svjesni su problema, ali kad dođe do glasanja, glasanje je drugačije. Ja moram priznati digresija je na ovu temu, ja sam zastupnica u isto vrijeme i u Gradskoj skupštini, mi smo i tamo oporba, imali smo tri prijedloga u Gradskoj skupštini gdje je na vlasti gospodin Bandić Milan sa svojim koalicijskim junior partnerom HDZ-om, nama su tri prijedloga ko oporbe prošla. Imali smo tri zaključka i s tim što je ured dao određene primjedbe i mi smo rekli nama je to prihvatljivo, važno je da se to prođe i da se to radi i tri prijedloga su prošla. Naravno kad je prošao prvi bili smo jako sretni i zadovoljni, ali onda smo vidjeli da ipak ono što govorimo ima efekta. U saboru takvi vjetrovi ne pušu, takvi vjetrovi nisu došli. Dakle, kad vi idete sa prijedlogom izmjene i dopune zakona koji je relativno jednostavan, koji bi mogao dati dobru sliku Hrvatskoj tako ne ide. Dakle, ono što znamo, znamo daje 5. lipnja 2019. usvojena Direktiva Europskog parlamenta i vijeća o smanjenju utjecaja plastičnih proizvoda na okoliš, kojim se do kraja 2021. će u državama članicama EU treba biti zabranjena proizvodnja i korištenja tzv. takovih jednokratnih plastičnih proizvoda. Srpanj 2021. je obveza ako se ne varam, a ne varam se da se uvede to u zakonodavstvo i sad umjesto da mi za vrijeme predsjedanja EU-om kažemo evo stavili smo u zakonodavstvo, evo imamo da iz svih državnih tijela se to ukine, krenuli smo s tim, mi ćemo čekati onaj zadnji dan, onaj zadnji datum, na brzinu ćemo onda to donositi i naravno biti uvijek na začelju. Ako tako radimo, uvijek ćemo biti na začelju, uvijek će nas netko preskočiti i biti na začelju. Kad imamo prilike nebit mi tu priliku ne iskoristimo. Jednako tako svi volimo i Green Deal tu uopće nema dileme, već su nam puna usta i svima će nam biti puna usta Green Deala, poslova koji jesu govori se o bilion EUR-a ja ne znam to ni napisati, a kamoli što drugo koji će biti osigurani za to sve zajedno, ali mi se ponašamo kao da je to namijenjeno nekom drugom i da su to poslovi koji su nekom drugom. Dakle, to su nove vrste poslova, nove vrste zanimanja, nove vrste koje će biti u gospodarstvu. I umjesto da potičemo to sve zajedno, da budemo prvi koji ćemo doći tamo i reći, evo mi smo spremni s nekakvim zakonima, projektima, strategijama, akcijskom planovima, mi uredno sjedimo, vrtimo palčevima i gledamo kako netko drugi to radi. Ja to nisam razumjela nikad i neću razumjeti nikad. Ono što kad govorimo opće o, sad je EU krenula već govoriti o klimatskoj krizi. Ta rješenja između ostalog ne mogu biti brza, neće biti jednostavna, neće biti ni jeftina, ali će ih biti. Oni koji prvi dođu će naravno bit, njima će se omogućiti više prilika i više uopće mogućnosti. Dakle, vezano uz Green Deal imamo novi način funkcioniranja gospodarstva, novi način funkcioniranja prometa i sad dobijemo jednu izmjenu i dopunu zakona gdje vrlo lakonski Vlada kaže mi idemo sustavno. Ja sve razumijem, sustavno je dobar model, no međutim zašto ne ići s ovim, poboljšati tu nešto, pokazati ideju. Nažalost to ne stanuje u ovom Hrvatskom saboru. Možda tamo za neko vrijeme zaista dođemo i do toga pa će se netko čuditi, bit će čuđenje zaista kad nekakav prijedlog oporbe bude prihvaćen. Mi u Klubu GLAS-a naravno vrlo jasno smo za ovakav jedan prijedlog. Mi inače, ja osobno i mi mislimo da nekad kad vam treba dosta vremena da popravite sustav odete s nekakvih izmjenama i dopunama gdje pokazujete politiku, želju, volju, usmjerenje države u nekim novim putevima. Ako je trebalo nešto izmijeniti u ovom prijedlogu ja sam sigurna da bi predlagatelj apsolutno bio spreman i izmijeniti nešto uz uvjet da to ide dalje. Zamislite neke nove vjetrove koji bi rekli, evo bio je jedan prijedlog oporbe pa se oporba i vladajući sjeli i dogovorili i imamo nešto, dakle imamo jedan zakon koji je vezan uz krizu koja je vezana uz klimatske promjene, uz prilagodbu klimatskim promjenama, ali tome nažalost neće biti tako. Jedna od dobrih volja, zaista i dobar pokazatelj bi bio i za to nam kao što je kolega kad je dao repliku rekao neke jedinice lokalne samouprave su to već napravile, trgovački lanci to već rade, ja ne vidim razloga zašto tu jednu malu volju ne bi u Hrvatskom saboru bilo pa da ukinemo plastične žličice, ukinemo one plastične slamke, ukinemo plastične čaše i u svim institucijama na taj način da pokažemo za vrijeme predsjedanja da smo nešto napravili. ja imam, više se ne čudim, čudim se kad je nešto dobro, ne čudim se kad je nešto loše, niti će ovaj zakon ići u drugo čitanje, a bilo bi mi veliko iznenađenje da nekakav pomak bude i da neko pismo koje je jedan oporbeni klub poslao predsjedniku HS-a bude prineseno njegovoj pozornosti ili prineseno pozornosti premijera pa da premijer kaže, evo, to ćemo napraviti, mi se čak ne bi s time ni hvalili i rekli bi, dobro je. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Davor Lončar, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Što se tiče Prijedloga zakona o izmjenama svjedoci smo sve više onečišćenja okoliša koje .../Govornik se ne razumije./... plastična ambalaža koja je zbog svoje funkcionalnosti, nisko troška prisutna u svakodnevnoj uporabi. Jedan od najvećih problema koji je uporaba plastičnih materijala je oni koji su razgradivi i nisu ponovno upotrebljivi za recikliranje. Državne članice EU, morat će do 25. g. smanjiti upotrebu plastičnih pribora za jelo i časa za napitke za 50%. Također su do te godine obavezne odvojeno prikupiti 90% plastičnih boca za piće te osigurati da se one sastoje od 35% recikliranog materijala. Naime u Hrvatskoj već više od 12 godine postoji depozitni sustav povratne naknade, za staklene, PET i druge ambalaže koje upravo Europa promovira u svojim direktivama o plastičnom otpadu. Radi se o ambalaži koji građani mogu vratiti u trgovine i po jedinici ambalaže dobiti povrat od 0,50 kn. Za zaokruženi sustav gospodarenja ambalažnim otpadom potrebno je poticati inovacije te korištenje novih tehnologija koje olakšavaju recikliranje i uporabu plastike te iz plastike stvaraju vrijednosti, nove vrijednosti i nove .../Govornik Dobar primjer je IKEA koja već 10 godina posluje kroz strategiju održivog razvoja. Trenutno koriste oko 92% otpada koji generiraju, dok samo manji dio odlažu na odlagališta. Ujedno, u ovom trenutku u izradi proizvoda koriste oko 60% materijala koji je recikliran, a plan je da do 30. g. to bude i 100%. Donošenje ovog zakona nije potrebno, s obzirom da je spomenuta odredba već prenesena Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži, što je propisano u čl. 3. Pravilnika koji je na snazi od 2017. g. Sve daljnje mjere vezane za korištenje vrećica, mogu se regulirati pravilnikom. Kad već govorimo o korištenju vrećica, važno je spomenuti da je mjera smanjenja potrošnje istih započela početkom prošle godine. Primjer takve prakse smanjenja već vidimo kod trgovačkih ili trgovačkog lanca Kaufland koji je početkom ove godine sa svojim trgovinama ukinuo prodaju plastičnih vrećica. Bitno je napomenuti kako je od 1. siječnja 2019. g. započela primjena smanjenja potrošnje vrećica te je od .../Govornik se ne razumije./... naplata kao i edukacija građana o štetnosti korištenja plastičnih vrećica. Također, ministarstvo će sljedeće godine imati podatke o provedbi ovih mjera te će temeljem prikupljenih podataka moći odlučivati o eventualno trajnoj zabrani korištenja plastičnih vrećica na području RH. Također, ovim se prijedlogom obuhvaća direktiva o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš. Promiču su kružni pristupi u kojima se prednost daje održivim netoksičnim proizvodima koji se mogu ponovno upotrijebiti u sustavima za ponovnu uporabu nad proizvodima za jednokratnu uporabu čime se prije svega želi smanjiti količina nastalog otpada. Što duljim zadržavanjem i vrijednosti proizvoda i materijala i stvaranjem manje količine otpada, gospodarstvo Unije može postati konkurentnije i otpornije, pritom smanjujući pritisak na dragocjene resurse i okoliš. Konačno, treba reći da sve veći broj siromašnih zemalja zahtjeva od bogatih zapadnih država da preuzmu otpad koji su im poslali na recikliranje, a riječ je često o .../Govornik se ne razumije./... plastici i drugom otpadu. Bogate zemlje šalju smeće za reciklažu u inozemstvo jer ih to ne košta puno, a moguće da im ispune planove za reciklažu i tako smanjuju deponije unutar svojih granica. Sa zemljom u razvoju koje preuzimaju njihovo smeće, to je bio dragocjen izvor prihoda kojeg se sad odriču jer im stvara ogromne poteškoće i ekološke probleme. Najveći izvornik plastičnog otpada na svijetu je upravo EU, a SAD zauzimaju prvo mjesto na ljestvici pojedinačnih zemalja izvoznica. Ipak, od ukupno proizvedene plastike, samo djelić je recikliran. Materijali koji se ne mogu reciklirati često se nezakonito spaljuju, bacaju na deponije, u rijeke, mora, tako ugrožavaju okoliš i zdravlje ljudi. Prijedlogom zakona, kao i .../Govornik se ne kojim će se nacionalni propisi izvršiti preostale odredbe direktive. Klub HDZ-a ne može prihvatiti predložene izmjene. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Nenad Stazić, izvolite kolega. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Ovaj zakon slijedi direktivu EU i tu će Direktivu morati slijediti i zakon koji napravi Vlada. Ali ovaj odbija. Ovaj zakon nema nikakve veze sa ideologijom, ali apsolutno nikakve ni sa stranačkom pripadnošću. Ovaj zakon govori o Lijepoj našoj. Odbijanje Vlade bez ikakvog razumnog, prihvatljivog obrazloženja govori o količini licemjerka kad Vlada govori da se brine za ovu zemlju i kad govori o domoljublju. E pa nije domoljublje staviti ruku na srce kad se svira himna. Domoljublje je brinuti se o svojoj zemlji. Domoljubno bi bilo prihvatiti ovaj prijedlog zakona. To bi govorilo o jednoj ozbiljnosti ove Vlade, a ovo odbijanje govori samo o licemjerju. 2019. Vlada je dva puta mijenjala ovaj zakon. Dva puta. Imala je priliku ove promjene unijeti u svoje izmjene zakona, ali nije to učinila. Obećala je, u 9. mjesecu je obećala da će donijeti ovakav zakon, ni traga takvom zakonu. Dobro, ja shvaćam Vlada sad ne stigne, ne stigne, oni se moraju bavit masonima, traje taj bratoubilački rat unutar HDZ-a oko izbora vrha, pa se ne stignu brinuti o hrvatskom moru. Ja, ja očekujem, ja očekujem da će Vlada sad predložiti izmjenu teksta himne, pa da nećemo pjevati sinje more svijetu reci da svoj narod Hrvat ljubi, nego sinje more svijetu reci da plastiku Hrvat ljubi, jer plastiku ljubi ova Vlada. Nama je more jedan od najvažnijih resursa, turistička smo zemlja, živimo takoreći o toga i sad to Vlada odbija i zapravo svjedoči o jednoj gluposti da se ne prihvaća nešto što pomaže ovoj zemlji i što štiti naše more. U RH se godišnje proizvede 23947 tona plastičnih vrećica. Prema studiji UN-a u svijetu na godinu se potroši 5 bilijuna plastičnih vrećica, većinu toga završi u moru. Do 2050.g. u moru će biti više plastike nego riba nastavimo li ovako. Prosječan čovjek potroši oko 1000 plastičnih vrećica na godinu dana, a prosječno se jedna plastična vrećica koristi 12 minuta, ali treba 1000.g. da se ona razgradi jel je izrađena od polietilena, to je derivacija nafte. Kakva je šteta za okoliš? Više od milijun ptica i oko 100 000 morskih sisavaca ugine svake godine zbog plastičnih vrećica, to su kitovi, dupini, kornjače koji plastičnu vrećicu zamijene za hranu, pa il ju pojedu ili se zapetljaju u plastične vrećice i ugibaju, umiru u najgorim mukama. Uslijed Atlantika, tamo između, negdje između Virdžinije i Kube, to se zove Great Atlantic Garbage Patch, prekriveno plastikom je ta jedna nakupina površine možda kao Francuska, tamo pliva 26 milijuna komada plastike po kilometru kvadratnom. Dakle, razmjeri su užasni. Reciklira se samo 1% plastičnih vrećica. Svjetska potrošnja plastičnih vrećica je između 500 i stotinu milijardi komada, a sad gledajte, kad bi samo svaki peti građanin u RH prestao koristit plastične vrećice, samo svaki peti, slijedeća bi generacija u prirodi zatekla 199 milijardi 588 milijuna 400 tisuća plastičnih vrećica manje. Svjetska je javnost bila zgranuta 2000.g. kad je u želucu jednog kita nasukanog pronađeno 6m2 plastike. Ove morske životinje, naime plastiku zamijene za meduze, pa ih onda pojedu i umiru u najgorim mukama. U posljednjih 10.g. proizvedeno je više plastike nego kroz cijelo prošlo stoljeće, 8 milijuna tona plastike završi u moru. Rekao sam treba 1000.g. da se razgradi jedna plastična vrećica, ali ona se zapravo ne razgradi nikada, ona prelazi u mirkoplastiku, pa u nanoplastiku sa komadićima koji su manji od 100 nanometara, a to ti je, to je, to je otprilike veličina stanice jedne alge i kao takva onda ulazi u sve morske organizme, u ribe koje danas slove kao zdrava hrana, ribe će biti otrov, pa i ribe jadranskoga mora zahvaljujući Vladi g. Plenkovića jer šta njih briga za naše resurse, šta njih briga za RH, oni se moraju bavit masonima. SDP sada u ovom prijedlogu predlaže opću zabranu stavljanja u promet plastičnih vrećica, opću zabranu, što fali kartonskim vrećama, papirnatim vrećama, što fali platnenim vrećama? Pa ja se sjećam, nekad si u dućanu dobio onaj papirnati škanicl i u tome si nosio robu kući ili si donio sa sobom platnenu vrećicu. I zašto sad to Vladi smeta da to opet bude tako i to vrlo brzo, to bih ja volio saznati. Evo predstavnik HDZ-a, tu je govorio o Kauflandu, Ikei, o ne znam čemu, govorio je i o opasnostima od plastike, a onda na kraju je reko ali zato, baš zato što postoji opasnost od plastike HDZ odbija ovaj prijedlog zakona, to je umovanje HDZ-a, pa to moraš bit izuzetno talentiran da možeš tako umovati. Dakle, tu se radi o, o kakvim proizvodima, ne samo plastične vrećice, nego plastični ovi štapići za uši, a zašto ne bi mogli bit drveni, zašto ne bi mogli bit drveni? Zašto plastična čaša ne bi mogla biti papirnata, ona kartonska čaša, pa šta to Vladi smeta da to, oni, oni baš hoće da to bude plastična. Ja ne znam jeste možda povezani poslovno s nekim, jel to neko iz Vlade ima nekakav financijski interes ili ima dionice u kakvoj tvornici proizvodnje ovih plastičnih noževa, viljuški, slamki, tanjura i čaša? Pa ne bi se čudio da se to otkrije jednoga dana košto su nam otkrili te kuće silne koje ste pozaboravljali prijavljivati jer ja drugog razloga racionalnog ne vidim, a ja mislim da ga nitko u Hrvatskoj ne vidi. Dakle, velika količina te plastike završava u morskom okolišu, a politika zaštite morskog okoliša, morske bioraznolikosti, resursa riba u europskim morima iznimno su važna tema za EU. I sada mi 6 mjeseci predsjedamo Vijećem EU i umjesto da prednjačimo, da budemo primjer drugima, da kažemo evo da oni kažu evo ugledajmo se u Hrvatsku, jedna pametna zemlja, jedna pametna Vlada koja prihvaća ovakve dobre zakone, pa makar dolazili iz opozicije i koja ide štititi svoje more shvaćajući da more nije samo naše, more je svojima svijeta i sada umjesto da mi tu budemo primjer, ne, Vlada se od toga odmiče, od toga bježi, daje neka nesuvisla objašnjenja i zapravo ponaša se krajnje neodgovorno. Ovo prestaje biti razgovor o plastici, prestaje, ovo nakon ovakvog mišljenja Vlade, ovakvog obrazloženja kluba HDZ-a, ovakve rasprave, ovo postaje priča o domoljublju ili o veleizdaji. Zahvaljujem. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista poštovani kolega Slaven Dobrović. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Sabora, pozdravljam predstavnike ministarstva i naravno sve kolegice i kolege. Nema nam predstavnika predlagatelja. Ima, vi ste? Dobro, brzo je nestao. Zabrana plastičnih vrećica i još nekih proizvoda jednokratne prirode, ima li to smisla? Sigurno da ima smisla i to je dio rješenja jer plastika danas predstavlja značajan problem. Plastika je inače materijal sa izuzetnim svojstvima i mi ne možemo sigurno zamisliti jednostavno život, ona ušla u sve sfere našega života i plastika je kao materijal nezaobilazna s time da moramo se podsjetiti da je plastika to nije jedan jedinstveni materijal nego je to niz polimera koji se koriste, koji imaju jedinstvena svojstva i praktički sve prisutna su u našim životima. Šta je problem s plastikom? Dakle, problem s plastikom je što su proizvodi od plastike iznimno lagani, jeftini, dostupni i što mnogi od njih vrlo brzo dospijevaju kao otpad jer je vrijeme korištenja, a tu su te plastične vrećice posebno prisutne, vrlo kratko. I ako nas to nije ništa koštalo pri nabavci onda je u svijesti prosječnog potrošača to vrlo malo znači na kraju upotrebe i ljudi se plastičnih vrećica i raznih plastičnih predmeta olako rješavaju odbacujući ih u prirodu. Kolega Stazić je spominjao tisuću godina za razgradnju, ali dobro kasnije se malo ispravio, to nije razgradnja to je fragmentacija dakle usitnjavanje. Razgradnjom nazivamo kruženje dakle to je dio kruženja tvari, kao što je sa papirom ili sa ogrsikom jabuke, bilo kojim biorazgradivim otpadom slučaj u prirodi kada to odbacimo u šumu to će se razgraditi i to će nestati kao takvo odnosno postat će dio kruženja tvari u prirodi. S plastikom se to nikad ne događa nego ona posebno u vodenom okolišu, more, dakle plastika pod utjecajem soli, sunca, struja, gibanja se usitnjuje i to su manji komadi pa manji i na koncu mikro nano plastika je prisutna u morskom okolišu i mi ustvari ne znamo šta to znači za svijet danas, tek se otkriva. Dakle i znanstveni radovi koji o tome pišu se objavljuju praktički svakodnevno. znanstveno istraživački rad projekt koji je rađen na Jadranu je europski projekt, mislim da se naziva „DeFisherGear“ njihovi rezultati bili su prezentirani na jednoj od tematskih sjednica tj. sažetak. Mislim da je tamo stajalo da od 3 do 27% riba ima u svom digestivnom dakle utrobi plastiku u Jadranu. Plastika naravno je neprobavljiva, nerazgradiva, nema enzima koji ju razgrađuje i ona izlazi van ili zapinje, međutim postoje već znanstveni radovi u kojim se otkriva opisuje da je komadić plastike nađen da je prošao u opnu, ušao u krvotok i zapeo na ulazu, ne znam u neki organ, riblje vrste. Dakle mi možemo očekivat da će on doć konačno i u tkivo koje mi jedemo i definitivno se krug zatvara. Čovjek neodgovorno postupa sa otpadom već desetljećima, trpamo plastiku po svuda, treći svijet praktički kada je došao u priliku kupovati i imati i koristiti veliku količinu jeftinih roba je počeo i bacati tu robu okolo i u oceane dospijeva jako puno plastike i to je jedan problem, pitanje je kako će se riješiti. Tako da ovaj prijedlog može biti da donosi sigurno dio rješenja jer zapamtimo kad god bacimo plastičnu vrećicu ili dopustimo da nam odleti u more, pa nema veze, dakle to je ogromna razlika u odnosu da nam slučajno odleti papirna maramica u more ili da bacimo ostatak nekakvog jela, dakle to će nestati. Plastika nikad neće nestati. I mi dakle ponavljam, tek otkrivamo sve posljedice tog činjenja. Stoga su sve prilike da se pod hitno promijeni naše ponašanje, s plastikom je sigurno prostor djelovanja taj da se odmiču proizvodi jednokratnog karaktera i da se ide u trajnije proizvode, trajnije predmete, tako da plastična torba, ne mora to biti to nije biorazgradiva plastika, ali plastične torbe, spominjete vrećice iako su to više torbe nego vrećice su dobre i to znamo da mnogi koriste, to je nešto što može zamijeniti tu našu naviku koja nije dobra da lako dolazimo do plastičnih vrećica posvuda. Biorazgradiva plastika, to više nije polimerna plastika i svojstva su bitno promijenjena. Ja mislim da je to ideja ugraditi biorazgradivost kao svojstvo koje će pomoći i ako se to neodgovorno baci u okoliš to nije dobar put jer se time bitno degradiraju mnoga kvalitetna svojstva plastike. Dakle fosilna plastika je nezamjenjiva, ali uredu mogu biti to neke vrećice za kratkotrajnu upotrebu, ali ako se slučajno smoći moguće da će vam se raspasti još u upotrebi. U principu to je dio isto moguće rješenja, ali sasvim sigurno guranje u upotrebu, proizvodnju i primjenu trajnijih proizvoda od plastike to je sigurno rješenje. Vjerojatno ćemo morati sigurno zabraniti plastične vrećice jer se to spontano dogoditi neće. Međutim jeli to glavni i jedini gospodarenja otpadom u Hrvatskoj? Ja mislim da nije, ja mislim da nije jer u Hrvatskoj se po pitanju gospodarenja otpadom događaju gore stvari. Recimo Hrvatska i dalje ne stavlja u prvi prioritet uspostavu ekološke infrastrukture koja bi mogla pomoći i da se plastika koja se prikupi pa i te vrećice, da se vrate nazad u industriju, znači odvojeno prikupljanje sortirnice, bez toga nema uspjeha po pitanju recikliranja plastike. S plastikom je posebno i veći problem jer nije dovoljno samo na razini komunalca to odvajati nego se mora uključiti kružna ekonomija, dakle to je jedan novi sektor koji će uzimati od komunalaca plastiku koja će biti čista od nečistoća, tvari, hrane međutim na kojoj se treba jako puno raditi da bi ona mogla konkurirati granulama koje se uvoze kada se proizvodi bilo koji plastični predmet. Ali prostor je ogroman jer za proizvodnju plastične PET boce se pet granula koja je kvalitete za hranu plaću vjerojatno skupo, ja ne znam to može biti 8,9, 10.000 kuna po toni. Prema tome ako je sustav prikupljanja čist i ako se za par stotina kuna ili čak nulu uzme od komunalca neka nova djelatnost gospodarska, to je kružna ekonomija de facto, može i ima prostora plaćati svoje radnike, trošiti struju, investirati u strojeve jer je razlika između ulaza odvojeno prikupljena otpadna plastika i izlaza to je regranulat ili reciklat koji tek sada može ići nazad proizvođačima jer to se mora u vrećama stavljati u one male strojeve i raditi koješta. To nama fali, međutim to nije prioritet ministarstva i Vlade za financiranje jer se za sortirnice, a sada vidimo i za kompostane ili kompostišta postavljaju vrlo strogi uvjeti dokazivanja fizibilnosti kakvi uopće ne postoje za centre jer odlučiti se i ulagati 500 milijuna kuna u centar za gospodarenje otpadom koje zamislite gdje smjestite, na 300, 400 nadmorske visine, 1000 metara od granice sa BiH, Lučino Radzolje. Nit ceste, nit struje, nit vode, 500 milijuna kuna ukupni trošak, 50km od Dubrovnika, mjesta gdje ima najviše otpada. Umjesto da se za 10 puta manje novaca tik uz Dubrovnik pa na poziciji Grabovca financira i to pod hitno sortirnica, kompostiranje, centar za ponovnu uporabu, dakle onaj dio infrastrukture koji jedini omogućuje dizanje stopa recikliranja, jedini. To je onaj dio infrastrukture koji je Prelog stavio na 70%, Krk na 55 ili 56% dakle bez toga ne ide nego se ponavlja greška Marišćine i Kaštijuna, Marišćine koja je evo i predlagatelj. Ja sam njega kontaktirao sa sveučilišta nudeći mu pomoć u promjeni koncepta sustava gospodarenja otpadom, međutim nažalost nije imao ministar Zmajlović tada snage za odmaknuti se od klijentelističkog smjera smjera koji je uspostavljen 2005. odnosno 2007., a to je izgradnja velikih, skupih, glomaznih klijentelističkih centara poput evo prva dva Marišćine i Kaštijun koji vrve s problemima. Evo vidimo da sad u Kaštijunu će trebati dodati 20-ak milijuna kuna da bi se nešto malo popravilo ali neće se popraviti ništa jer rješenje je nešto drugo, dakle odvojeno prikupljanje koje ne mora biti komplicirano niti mora biti u posudama ovim ili onim, niti se mora definirati na razini države, to se mora pustiti jedinici lokalne samouprave da organiziraju kako znaju najbolje i što mogu, novce im spustiti sa dakle državne i naravno i sa europskih fondova i tražiti efikasnost, sve drugo je pogodovanje klijentelističkim elitama koje su potrošile gotovo sve novce iz operativnog programa zaštite okoliša, 2007.-2013. a sad bi isto vrlo potrošili svih 500 500 milijuna eura skoro u ovom operativnom razdoblju, dakle do 2020. Prema tome, da, ovo može biti dio rješenja, sigurno i jest međutim glavni problem je neizgradnja sustava koji je logičan i koji poštuje zdrav razumi i hijerarhiju postupanja sa otpadom a to je maksimaliziranje ponovne uporabe, recimo tu imamo nekih elemenata jer se traže. Nekad ti proizvođači prestanu proizvoditi vrećice od 25 mikrona, nekad proizvode torbe one od 300 mikrona koje traju par godina, i onda neka budu spremni ih prihvatiti nakon što se izližu i ofucaju, nek proizvedu nove nakon 5, 6 godina. To bi bilo puno rješenje koje bi ja volio vidjeti i za koje ću se naravno zalagati. Evo ne bi duljio dalje, ušparao sam nam svima jednu minutu, hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Dobroviću. Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, g. državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle danas cijeli svijet a posebice EU prepoznaje problem zaštite okoliša, problem plastike prije svega i kreće svim silama i aktivnostima u borbu protiv tog problema i na tom tragu je upravo i Klub zastupnika SDP-a predložio ovo zakonsko rješenje budući da ga od strane Vlade u ovom mandatu nismo dobili unatoč najavama i ja se stvarno osobno čudim da je Vlada odbila ovaj prijedlog zakona, stvarno se čudim iako kolegica Mrak-Taritaš se čudi što se ja čudim, ali evo za mene ne postoji niti jedan jedini suvisli razlog zbog čega se ovo rješenje i ovdje nema sad pitanja ideoloških, svjetonazorskih, ne bi trebalo biti politizacije, ovo je jedno zdravo, logično, razumsko rješenje. Kada su evo kolega Lončar iz HDZ-a, kad je govorio u ime Kluba zastupnika HDZ-a, sve ove probleme koje ste nabrojali i šta ste rekli, ja sam očekivao da ćete iza toga reći evo klub HDZ-a svesrdno podržava ovaj prijedlog zakona ali evo, iznenadili ste me opet. Tako da stvarno mi to nije jasno jer evo nema niti, ono

podržavamo to, slikamo se, to su prioriteti ove Vlade i onda dođe jedan ovakav konstruktivan i dobar prijedlog i Vlada kaže ne može. Vlada kaže ne može. I to meni nije, meni to nije jasno. S druge strane, mi smo zemlja mora, mi imamo prekrasno Jadransko more, mi imamo ribu u tom moru a najveći problem plastike je što završava u moru i svi jedemo tu plastiku i umjesto da smo prvi i da kažemo ne može, čuvat ćemo naše more, čuvat ćemo budućnost naše djece, mi to ne podržavamo, evo meni to nije jasno. A koliko je ta odbijenica nesuvisla i nelogična svjedoči da danas i ovdje predstavnici Vlade se uopće nisu usmeno osvrnuli na ovaj prijedlog zakona. Evo kolega Horvat, ja bi volio čut vas šta mislite o ovom zakonu, da branite to što Vlada ovo ne podržava. Ja znam da vi to ne možete jer znate da je ovo dobar prijedlog i da ga i vi osobno podržavate i zato tu šutite a ako ćete sjedit ovdje 2 sata dok mi pričamo ispred Vlade kao predstavnici Vladi i samo šutit i ne reć što mislite, onda niste što se mene tiče trebali tu ni sjediti, evo iskreno vam kažem, gubite vrijeme bezveze jer ja bi volio čuti vaše mišljenje. …/Upadica ja bi vas lijepo molio, nemojte se tako obraćati predstavnici Vlade./… Ne, ne, ja pa ja to evo čisto dobronamjerno. …/Upadica Brkić: Njihovo je pravo da raspravljaju ili ne raspravljaju./… Ne, ne apsolutno ali ja samo govorim o poruci, dakle poruka predstavnika Vlade je ne možemo branit neobranjivo. Evo ja to tako iščitavam da oni koriste svoje pravo jer oni znaju sami da ovaj prijedlog zakona dobar. Kako će kolega Horvat sad ovdje govorit prijedlog, evo ko kolege iz HDZ-a? Plastika u moru, ekologija, zabrinutost budućnosti i svijeta a ne podržavamo ovaj prijedlog i sada ono što je najtragičnije, dakle kada je EU najavila u budućnosti plan potpune zabrane plastičnih proizvoda, upravo su mladi inovatori iz Hrvatske našli rješenje zamjene plastike sa ekološki prihvatljivim materijalima. Iz Hrvatske, dakle naši ljudi. S druge strane, mi možemo biti prva zemlja koje to uvela, ne, mi ćemo sad to odbiti onda će Europska komisija dat nekakvu direktivu za godinu, 2, 3 ili 5 i onda ćemo mi to uvodit ovdje ko P.Z.E. obaveza evo i moramo se uskladiti sa Europom, sa cijelim svijetom, mi to uvodimo umjesto da budemo prvi. I stvarno ne znam evo koji je suvisli razlog jer je ovo obrazloženje koje Vlada dala sa su od 1.1.2019. poduzete neke mjere pa ćemo vidjet dogodine učinke u toku ove godine ili za godinu dana učinke toga pa ćemo onda razmišljati o nekim koracima ili Vlada priprema novi zakon, to ne može meni biti obrazloženje nikako za ništa. Evo ovo ide u prvom čitanju, do drugog čitanja imate prijedlog, imate mogućnost vi predstavnici iz Vlade reć popravite ovo, evo vam ovi amandmani, evo vam oni amandmani, u konačnici, prepišite zakon i potpišite gore Vlada RH, predložite ga sutra, mi ćemo ga podržati, je stvarno mi je nelogično. Baš me evo zanima što će kolege iz HDZ-a iza mene govorit i kako će branit odbijanje ovog zakona, evo kolega Borić koji je na Loparu jednom prekrasnom hrvatskom otoku jede ribu tamo svaki dan jel to radimo mi Primorci i uživamo u tim plodovima mora, kako ćete vi sad meni objasnit da ovaj zakon ne valja i da ovo ne treba, ne treba ovoga podržat, evo baš veselim se i čekam tu argumentaciju, sigurno ćete počet govorit kako je prije 5-6.g. sve bilo loše i kako SDP onda nije to donosio i kako to tako ne valja i to je to, to je vaš obrazac, al evo danas vam SDP predlaže, predlaže jedan dobar prijedlog, pa dajete ga podržite u interesu, pa sigurno će vas podržat vaši tamo otočani na Rabu, sigurno će vam svi ljudi tamo pljeskat i reć evo Boriću bravo, a doduše možda i podržite, evo ja očekujem podršku velikog broja HDZ-ovih zastupnika, znači HDZ-ovi zastupnici su imali snage recimo reć neki Istambulskoj konvenciji ne jer se nisu slagali s politikom Vlade. Ja vjerujem da je većina, pogotovo zastupnika s mora podržava ovaj prijedlog zabrane plastičnih proizvoda upravo zato da bi sačuvala naš biser Jadransko more i da će se oduprijet ovoj faraonskoj čizmi Andreja Plenkovića i da će glasat za ovaj naš prijedlog, evo ja to vjerujem da će to tako bit, pogotovo sada u ovom trenutku ovoga oslobađanja od tih faraona kako se govori, toga više neće bit u HDZ-u za mjesec dva dana, pa sad vam je prilika to podržat ili barem u drugom čitanju očekujem nagli obrat ovoga u HDZ-u što se tiče podrške ovog zakona. Uglavnom, ovo je jedan dobar prijedlog i ne vidim niti jedan jedini razlog zašto ga nećete podržat, evo to ću reć 10 puta i ponavljat ću stalno jer mi to stvarno nije jasno, evo dajte me razuvjerite, dajte mi to nekako probajte obrazložiti. Dakle, cijeli svijet to vidi i RH umjesto da bude tu lider, da budemo prvi, ne mi uvijek moramo slušat drugog koda je drugi pametniji od nas, a nije, nije i evo gospodo iz HDZ-a imate priliku podržat ovaj prijedlog zakona, gospodo iz Vlade imate do drugog čitanja priliku, ne znam, popravit, dat prijedloge, mi ćemo sve to razmotrit, vjerojatno ćemo usvojiti i razgovarat ćemo još jednom o ovom prijedlogu. ovoga, evo apeliram na vas jer ovo je stvarno jedna stvar koja nema veze ni s ideologijom, ni s ničim drugim, razmislite, podržite, prepišite, predložite, nije bitno, al idemo zabranit plastiku i ne treba govorit primjere Kauflanda koji je dobar primjer, ali to je individualna odluka, većina ljudi, većina tvrtki u RH i dalje koristi tu plastiku, ne slijedi primjer Kauflanda, ja se nadam da će slijedit i nažalost tu država mora reagirat, tu država mora reć dosta i ne može i to nije dovoljno, to je mali kamenčić u zaštiti okoliša i našeg mora, al je barem ono nekakva simbolička poruka i idemo krenut u tom pravcu i svi vi znate da je to dobro i nadam se da ćete nadvladat stranačku stegu, evo još jednom to kažem i apeliram na vas. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolega Đujić. Replika poštovani kolega Slaven Dobrović, izvolite. **Dobrović, Slaven (MOST)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Đujić, nemam ništa protiv vašeg izlaganja, samo bi vas, htio bi vam skrenut pažnju na jednu stvar. Dakle, etiketa ekološki ili ne ekološki ne bi trebalo lijepiti uz sve materijale kao plastika je ne ekološka, nešto drugo je ekološko, nego uz pojedine. Jednokratno korištena plastika sigurno može lako nositi etiketu ne ekološki, međutim mnogi drugi proizvodi kad bi ih razmotrili u njihovoj interakciji s okolišem onda bi oni imali prednost u odnosu na druge materijale, samo toliko da, jer onda zvučite previše populistički, a ne mora biti jer borba protiv jednokratne plastične ambalaže je dobra i legitimna i poželjna. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor kolega Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala na ispravku i slažem se s vama kolega Dobrović, dakle i ovaj zakon je upravo dobro razrađen, mislim, mislim da je dobro razrađen, dakle točno razdvaja taj dio obnovljivi jednokratni, jednokratni proizvodi od plastike koji završavaju u okolišu, mislim da recimo ove boce su dobro riješen model, znači kroz otkup nazad u biti uz ovu naknadu, dobro okej, ali mislim da je puno manje tih plastičnih boca danas u, u prirodi, ali to je evo primjer kako se plastika može koristit ako se skuplja nazad na neke stvari i ova obnovljiva da ne pričam o tome. Dakle, ima primjera, ima primjera ovoga i pogotovo danas i u centrima, ali evo tu je apsurd opet, dakle dođete kupit voće u šoping centar onda ako uzmete onu običnu vrećicu, to, to možete uzet ono cijelu rolu stavit u džep i odnest doma, ali imaju i bio vrećice koje su razgradljive, koje onda morate ekstra platiti, koje onda niko ne koristi jer košta, ne znam, 20-30 lipa, e to su te stvari, al kad bi ove zabranili, a ove propisali ko obavezne, to je recimo jedan od modela rješenja. **Brkić, Prelazimo na slijedeću raspravu poštovani kolega Josip Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa evo želim nešto reći o Zakonu o održivom gospodarenju otpadom koji je Klub zastupnika SDP-a pripremio nama za raspravu jer ipak se ta rasprava na kraju svela na to da govorimo o ljubiteljima plastike koji su van SDP-a i onima koji mrze plastiku, a oni su u biti u SDP-u i nema šanse zamisliti nekog Nenada Stazića koji u ruci drži plastičnu čašu s gemištom ili možda s kavom i možda to negdje ispije i onda ne spremi tamo di treba ne kao odgovoran ekološki osviješten zastupnik ili, ne znam, možda da ne možete zamisliti nekog člana SDP-a koji će negdje na autoputu stati u nekakvom odmorištu itd. popiti kavu uz koju će mu bit servirana plastična žličica on će rađe to prstom zamiješati ili tako dalje, nego će upotrijebiti tako jednu plastičnu jednokratnu žličicu, a to vjerojatno rade i u saboru, ne dao da im itko donese nešto što se tiče plastike, oni jednostavno nju ne podnose, oni su klub ljubitelja svih ekoloških proizvoda i koliko smo čuli, papirnatih vrećica. Nema šanse da ih ne sretnete kad odu u dućan ili tako dalje da oni ne uzmu obavezno ovu drugu koja se može ovaj lakše negdje spremiti, ona je veća, otpornija i nećete ih nikad vidjeti sa nekakvom plastičnom vrećicom da šetaju bilo gdje po bilo kojem gradu jer su to kažem ljubitelji svih ekoloških proizvoda i naravno prije svega papira i takva je bila i rasprava, domoljubi koji su protiv plastike i domoljubi koji vole plastiku, ja sam to tako doživio u jednom dramskom izričaju kolege Stazića. Tako da jednostavno ja tome ne mogu parirati ali evo pokušat ću nešto i ja reć na ovu temu s obzirom da kad govorimo o donošenju zakona ili raspravama recimo oporbenih prijedloga, čuli smo već ne znam na desetke puta s obzirom da raspravljamo stalno te oporbene prijedloge, ja se sjećam vremena gdje sam oporbeni zastupnik, klub HDZ-a je u tom mandatu imao negdje 30-ak prijedloga zakonskih a na početku smo odmah dali kad je bio problem Pelješkog mosta i jednu deklaraciju o Pelješkom mostu koju smo stavili odmah na dnevni red i proteklo je 4 g., ništa od toga nije raspravljeno, nijedan zakon HDZ-a nije raspravljen. Tada je predsjedao g. Stazić ovdje, on je bio potpredsjednik, nikako se nije moglo desit da nekakav oporbeni prijedlog uopće dođe na raspravu. Moglo je doći na dnevni red i uredno je dočekao završetak mandata, bačen, onako recikliran u otpadu na dnevnom redu. Tako da možemo reći ko ga više sluša ili ko na koji način doživljava demokraciju u Hrvatskoj. Tako da oko tih stvari, oko prijedloga zakona koje se raspravljaju i kad se raspravljaju itd., mislim da ne biste trebali ništa iz vlastitog iskustva reći nego pohvaliti ovu većinu koja raspravlja gotovo sve vaše zakonske prijedloge. Što se tiče iskustva SDP-a u upravljanju ili organizaciji upravljanja otpadom na području čitave RH, proteklo je 4 g., žao mi je što nije ovdje bivši ministar koji je ostao upamćen po tome gdje se preselio, da li je njegov kabinet imao tuš kabinu ili nije, uglavnom donijeli smo samo Zakon o gospodarenju otpadom i ništa više poslije toga, čuli smo u nekim raspravama da su svi podzakonski akti bili spremljeni negdje u ladicu, čekali su nekakvo novo vrijeme da se donesu, jednostavno u 4 g. ništa od toga, 2013. je donesen zakon, znači još slijedeće 2 g. ništa. Uglavnom su se ugovarale energetske fasade, barem kroz Fond za zaštitu okoliša i tamo je bilo nekih 50-ak milijun, a neko je ugovorio valjda je promašio brojku, ne, pa je ugovorio 500. Jednostavno se dodala nula i malo više nula i došla je neka druga vlast koja je to morala sanirati. Sanirati, gospodo, sanirati. To su ostavštine tog ekološki osviještenog SDP-a koji sada zamjera ovoj Vladi da ne čini ništa po pitanju zbrinjavanja plastičnih vrećica. Ništa. Čuli smo da je to doprinos klimatskim promjena, dakle to je utvrdila gđa. Mrak, a kolega jedan je utvrdio da su nam sve u ribe u more u biti pune plastike. Ja koji jedem ribu gotovo eto, ne mogu reći da sam naišao ni na kakvu plastičnu žličicu u bilokojoj ribici ili većoj ili manjoj ali da se tu i tamo nađe nešto u moru vjerojatno da, pogotovo ako se digne mreža itd., zaluta nekakva vrećica i u to. Međutim mene više brine nešto drugo s obzirom da imamo neposredno iskustvo upravljanja sa cijelim sustavom zbrinjavanja otpada na jednom otoku kao što je moj, pa što smo mi to napravili u protekle 4 g. a što se nije napravilo u proteklih 15? E o tome bi mogli pričat. Isto smo imali odlagalište kao i u prošlom vremenu. Sada smo uspjeli uz pomoć države koja itekako ostavlja sredstva na raspolaganju, natječaje koji su vani, da se izgrade i CGO-i ali ne grade se, sada se gradi ja mislim jedan, ne, jer županije nisu spremne, oni koji su trebali već 10 g. pripremiti sve da se izgradi, e tu je malo neki problem. Gdje je problem dalje? Ja živim o županiji koja je to riješila. Imamo CGO ali nešto ne štima. Župan kaže evo vam ovaj centar, što će to meni, lijepo vi njega uzmite, to je meni samo problem, to je meni samo problem. I nama je problem, zašto? Jer očito tamo nešto ne funkcionira. On upravlja sa tim centrom i taj centar kako čujemo proizvodi neugodne mirise, nešto se događa. Što on poduzima kao župan, ne znam iz SDP-a? Uglavnom kaže kriv je netko drugi. Kriv je netko drugi. Mi uspijevamo u 2 g. napraviti i pretovarnu stanicu i reciklažno, sad smo u sanaciju odlagališta, ovih dana će krenuti. Napravit ćemo sve ono što nam je dopustio zakon i država sa svojim mogućnostima i sufinanciranjem. U tom trenutku ostaje onaj najveći problem koji imamo a to su cijene odvoza onog selektiranog otpada. Mi danas možemo dobiti jedino 50 kn za čistu tonu čistog kartona kartona i još za to moramo platiti transport. Sve ostalo plaćamo transport i 1000 ili 2000 kn za staklo, za papir koji nije čisti karton, za plastiku koja je najskuplja 2000 tona, taj koji je uzima barem plati transport itd., došli smo u troškove s obzirom na to da nemamo onog krajnjeg korisnika koji bi to otkupio, reciklirao ili pretvorio u nešto novo i tu država mora učiniti po meni najveći iskorak. Mora naći načina jer to postaje teret svim komunalnim društvima a onda se on prelijeva na građane. Što nam je župan najavio? Dosad smo plaćali 470 kn tonu koju prevozimo prikolicom Eko plusa sa otoka Raba na Marišćinu, nam je najavio poskupljenje na 1200 kn, samo 3 puta više. Zbog čega? zato što netko upravlja sa tim centrom, ne upravlja s tim poslom ili bi ga se najradije riješio neovisno o politici, rekli smo da ovo nije politika, ali smo čuli da postoje domoljubi koji vole plastiku i domoljubi koji su protiv te plastike. Ali nije politika, je, politika je, gospodo. I to su biti, to je bit problema. Kako spriječiti rast cijene tone ili kako učiniti da ta tona bude što manja? Jer ako je taj od 470 kn miješani otpad, onda će nam sve one što nas koštaju 2000, sve baciti u miješani komunalni, da li me shvaćate što hoću reći? vam to dođe onda jeftinije. Ako ćemo gledati poslovanje komunalnih društava, ali i plaćanje računa. Tu države od Vlade a također slijedeće razdoblje, očekujem iskorak da vidimo što će. Tu fond svakako treba pomoći i ja vjerujem da hoće s obzirom na sredstva koja sad imamo na raspolaganju. A to da se sada krenuo raspisivati svi mogući natječaji i vjerujem da ćemo najprije i obnoviti ono što trebamo, i komunalnu infrastrukturu u smislu vozila, svih potrebnih oprema itd., ali i da nas čeka onaj kraj. To su one tone koje su ostale negdje još nezbrinute a tiču se najviše plastike, staklo još nekako ide, ali kažem opet nas košta, karton ide, čak nešto možemo i naplatiti ali više-manje više plaćamo i naravno tu je sada krupni otpad. Krupni otpad koji se neće voziti bez da se prije toga smanji njegov volumen, to je ono što čeka ovu državi a priča o tome kako su sve vrećice ili 23 000 tona plastičnih vrećica u moru, ne stoji. Ima očito nečega i to je prvenstveno više-manje i odgovornost onih koje je nose. Da je zabranjeno koristiti te vrećice, ne znam što bi se dešavalo. Ako nije zabranjeno a nije zabranjeno onda se može uvesti i kartonska vrećica. Evo svi kažu primjer, pa nek je uvedu svi, ko im brani. Piše ovdje Vlada, postoji i pravilnik koji to omogućuje, pa neka se događa. Što sad zakon koji je netko rekao da je veća briga SDP-a o gospodarenju otpadom u RH, čin domoljublja koji je predstavljen na ovakav način, dramaturški kako bi se to reklo, ne, srceparajući, kažem, ne mogu zamisliti nijednog SDP-ovca sa čašicom plastičnom u ruci i od danas to više neću moć nikako, nikako, samo papir, kartonska kutija ili kartonska vrećica i kartonska čaša, to je obilježje SDP-a danas. **Brkić, Imamo replike, poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Evo kolega Borić, vi ste mene poljuljali da posumnjam da li je ovaj zakon dobar. Evo razuvjerili ste me, čak ste nadmašili i Vladu u svom obrazloženju. Evo ja sad stvarno znam da ovaj zakon ne valja zato što SDP-ovci okolo hodaju sa plastičnim vrećicama kad dođu iz Konzuma što na nekakvoj Rapskoj fijeri recimo neko pije gemišt iz plastične čaše a tamo ga služe, pa ne možeš pit iz ruke, u čemu ga služe i to je problem i zato ga i želim zabraniti. Zato što ne znam, miješaju na autoputu plastičnom žlicom čašicu, to je vama razlog zašto nećete prihvatiti ovaj zakon. Ajde dobro iako da znate da stajete na autoputu, tamo su drvene žličice, nisu plastične, nema više, nađite mi jednu pumpu koja ima plastičnu to su meni stvari ali u biti šta me najviše privuklo? Kad ste rekli da će bivši ministar ostat upamćen po tome gdje se preselio, u koju zgradu, da, da, to ste rekli i po tušu koji je imao u uredu, a po čemu ostat upamćen vaš ministar koji je taj prostor produžio ugovor za tri puta veću cijenu od bivšeg ministra? E sad je to ok.

Pripazite malo, razumijem vaš temperament ali pripazite vrijeme. Izvolite, kolega Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Kolega Đujić, sad ću vam ja objasniti. Znači vi dobro, vi ste moj govor sebi prilagodili, znači ja sam rekao i ponavljam znači da ne možeš više sresti člana SDP-a da u ruci drži nešto plastično, jednostavno je to od sada zabranjeno, koliko sam shvatio. prvi put kad nekog sretnem, ne znam što da napravim. Da li da mu otkinem tu vrećicu koju nosi, da ga upozorim da će bit suspendiran kao nekoliko članova koje je suspendirao vaš šef pa još uvijek uredno dolaze na posao ili da mu kažem da nije slušao kolegu Stazića kad je donosio svoju nekakvu domoljubnu deklaraciju o tome kako SDP brine o hrvatskom okolišu zbrinjavajući jednokratnu plastiku koja se eto, zbraja u tisućama tona, znači jednostavno je nekakav po meni rezime ove naše rasprave danas. Vi ćete vjerojatno ako budete ikada na vlasti, vjerojatno odmah donijeti taj zakon kao što ste donijeli i sve one druge koje ste najavili 2010. i 2011. pa ste došli na vlast, nijednoga niste donijeli, vjerojatno ne biste ni donijeli ni ovoga u nekim promijenjenim uvjetima ali naravno dobra priča. Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Kolega Borić, ja bi nešto rekao o ovim raspravljanjima oporbenih zakona. Prvo, da nije g. Bulj pokrenuo a onda svih nas navukao da cijelu noć se tu borimo za promjenu Poslovnika, ne bi mi ni o ovome uzeli bi naše prijedloge u plastičnu vrećicu i bacili ih negdje. …/Upadica sa strane, ne razumije se./… Da, da, dakle dali smo par stotina amandmana pa onda na kraju je donesena ta izmjena Poslovnika, za nju smo i glasali, većina članova kluba SDP-a, onda nas je g. Bulj nepravedno optužili da smo se to s vama dogovorili ali ovo je dokaz da je to bilo na obostranu svekoliku korist, tu i tamo ga ponese. E a što se tiče 7. saziva Sabora i prijedloga Kluba zastupnika HDZ-a HDZ-a kad smo mi bili na vlasti, dakle, ukupno e-DOC Hrvatskog sabora bilježi 14 vaših prijedloga od kojih je 3, 4 imenovanja i 2, 3 ono šta smo zajedno predlagali oko referenduma za EU, ostalo je samo 5 vaših prijedloga koja su 2 raspravljena, 1 ste povukli i 2 nisu raspravljena.

(HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Bauk uvijek pokušava bit uvjerljiv i onda on na brzinu tu nešto pogleda i onda kao on je uvijek tu. Mi znamo da je kolega Stazić ovdje predsjedavao, puno puta je bilo ovdje sve ovo prazno ali smo raspravljali o otočki, koliko se ja sjećam, nije bilo bitno da li je predlagatelj ovdje, nije predlagatelj ovdje, jednostavno je to išlo onakvom nekakvom inercijom. Svakog danas nisi ni znao koji će zakon biti, došao bi g. Leko i on bi rekao danas ćemo raspravljati to i gotovo i idemo dalje. Puno se toga promijenilo, morate priznati da vam se zakoni raspravljaju, nema veze kada, popodne ili ujutro, Poslovnik to dozvoljava ali i ovo što sad raspravljamo nije baš samo radi Poslovnika koji je takav nego vjerojatno i radi nekih norma koje smo postavili, nadam se da se neće mijenjati nikada. Znači volimo čuti što govorite ali ove vaše priče da ste vi neki veliki ekološki osviješteni zastupnici, pa to nema veze s ničim, gospodo draga, s ničim, to su vaše nekakve izmišljotine kojima želite bilokakav trud koji se događao oko tog otpada, dovesti do te razine da ništa nije važno, tj. vama je to sve bezveze i onda evo spas Hrvatske u smislu gospodarenja otpadom. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Slaven Dobrović, Hvala lijepo. Poštovani kolega, kad ste navodili šta ste sve napravili na vašem otoku onda ste nešto ipak izostavili odnosno barem da vam je plan. Naime, sanacija odlagališta, pretovarna stanica i centar koji je izgrađen to nije dovoljno jer vi trebate imat tamo nekakvo kompostiranje, morate imati neku sortirnicu. To je vaša borba za kružnu ekonomiju koju je i sam predsjednik Vlade objeručke prihvatio. Jer centar, kažete 470 na 1200, to neće, nije to kraj, bit će to i 2000 možda kuna po toni a što se tiče sadašnje cijene za odvojeno prikupljanju plastiku gdje uzimaju po 2000 kuna po toni traže, to vam je posljedica tržišnog nereda koji je ujedno i posljedica nečinjenja Vlade jer treba organizirati novu djelatnost koja ne postoji. Imamo veliku su višak materijala i cijena ide kako ide. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor, kolega Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Dobrović, namjerno sam spomenuo centar zato jer je on u vlasništvu županija, županija u kojoj je vlast SDP s njime upravlja i nije problem ponuditi komunalnim društvima povećanje od 3 puta, znači, nije problem ako je SDP u pitanju. Ako se slučajno ovdje nešto barem u primisli mislim da će biti i lipu skuplje, e onda je već sve problem. tome govorim. Znači, a da li netko tamo upravlja, ne upravlja, mi imamo primjer i otoka Krka, sada i mi i Cres i Lošinj, mi smo svi i zatvorili odlagališta, uredno odvozimo na Marišćinu, uredno, plaćamo to, podmirujemo, samo će nam narasti troškovi za trostruko. Ako sam sad odveo 800 tona i platio, ne znam, 350 000 kuna, sad ću već morat razmišljat o milijun kuna samo što me košta odvoz miješanog komunalnog na taj centar ali oni upravljaju s time i u tome je problem, što oni taj problem doživljavaju na način da je to bilo čiji problem samo ne njihov, razumijete? I države i Vlade i ministra, samo nije SDP-a i župana. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Miro Bulj. Hvala lijepo. Složio bi se s vama kolega Boriću, u ovome djelu CGO-a, vi ste spominjali problem Marišćine, smrada, netrpljivoga kojega ljudi i prosvjeduju već godinama i upozoravaju da u biti to, da u biti to, taj CGO je u biti odlagalište komunalnog mješovitog ili svakojakog otpada nekontrolirano i smatram da ovo što se događa u RH, u vašoj županiji kako i u drugim županijama od Biljana Donjih u Zadarskoj županiji, mojoj Dalmaciji, Bikarac u Šibensko-kninskoj, Lečevica u Splitsko-dalmatinskoj i sad u Dubrovačko-neretvanskoj također, ti CGO-i će nanijeti ogromne štete gospodarenju, uložit će se milijarde, tu u biti ono šta je napravljeno na Krku, gospodarenje, kružno gospodarenje otpadom koji je projekat i naše kolege Slavena Dobrovića, da je to trebao biti u jednoga gospodarenja otpada i održivoga razvoja. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor, kolega Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Bulj, mi imamo dobrih primjera u gospodarenju otpadom i te ljude treba slušati. Mislim da i ova priča oko uredbe je bila na inicijativu i tih ljudi koji su ipak razumjeli šta se to događa i dobro da je to stavljeno sa strane i nek se vidi što tu treba popraviti da to funkcionira bez obzira kažem što mi svi pojedinačno mislili o tome kako se danas ne znam, zbrinjava otpad u Zagrebu, u bilokojem mjestu ili nekoj županiji. Taj je problem iznad politike i nije pitanje domoljublja kao što neki ovdje govore nego razuma i dobrog razgovora onih koji su stručni i razumiju što treba učiniti. I nadam se da ćemo nać taj dio u nekom vremenu ispred nas da se stvarno stvori sustav koji će biti održiv i koji neće biti preskup kao što to sada već pomalo postaje i to treba rješavati, to će Vlada morati rješavati i svaki budući ministar, nitko ne može pobjeći od toga jer je smeće dnevna politika tj. dnevno se događa i dnevno treba biti zbrinuto i vjerujem da će se to dogoditi zato jer mora se dogoditi. Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Davor Lončar, izvolite. **Lončar, Davor (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Boriću, maloprije sam tu ime kluba govorio međutim moram nešto istaći jer su me potaknuli kolege iz oporbe. Radi se o slijedećem, u svom govoru ste istakli cijenu odvoza komunalnog i krupnog otpada. Sve dotle dok centralna država ne bude se uključila u sufinanciranje odvoza jedne i druge vrste otpada, mi nećemo dostići razinu prikupljanja otpada onako kako zakoni zapravo predviđaju. Ja osobno sam bio u nekoliko centra za prikupljanje otpada diljem u Europe i upravo na način sufinanciranja od strane centralne države se postižu rezultati da otpad koji je u prostorima je što manji i da se što bolje na način prikupi i reciklira, čak i prerađuje i šalje ovo ovo što kaže prof. Dobrović, u određene cementare za proizvodnju energije. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor, kolega Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Lončar, da bi se nešto moglo sufinancirati u ovom slučaju od strane fonda, onda morate imati financije koje to omogućavaju. Kolega Dobrović je bio ministar nekoliko mjeseci i zna što je naslijedio kad je naslijedio fond i opet šte se naslijedilo kad je to preneseno dalje, to su bile stotine milijuna kuna naslijeđenog duga obveza koje je netko trebao riješiti jer je on bio rezultat komoditeta bivše Vlade koja se zaigrala sa onim što joj je jedino bilo interesantno a to su energetske, učinkoviti, energetski učinkovite fasade koje su ugovorene sa 10 puta više nego što je bilo dozvoljeno i to je nešto što treba govoriti i sada taj fond ima sredstava i vjerujem da će se to desiti, mora se desiti, neće biti moguće zbrinjavati otpad, odvoziti ga sa velikih daljina u centre ako nije moguće da dobiješ sufinanciranje od države. Mi smo to ugradili u Zakon o otocima i to očekujem da se provede, Zakon o otocima. Negdje se to provodi već na nekim otocima, hoćemo za svih jer jednostavno to guši komunalne firme a onda se prelijeva i na građane. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem, kolega Borić. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Ja ću odmah na početku kazat da ću podržati ovaj prijedlog zakona jer jednostavno i ovaj jedan, ovakvi prijedlozi nisu rješenje veliko ali daju mogućnost, ne mogućnost nego jednostavno pokaziva da se borba i kroz ovaj način može protiv tih plastičnih vreća, protiv jednokratne upotrebe tih vreća koje stvaraju ogromne štete na prirodu i okoliš, one nisu razgradive ili kad se razgrade tj. kad se raspadnu onda su također opasne i na zdravlje flore i faune poglavito u vodama tj. u našem moru, u morima je li ali evo, mi možemo to pokazati i primjer, ja nemam s tim nikakav problem da podržimo ovaj prijedlog zakona i smatram da je pohvalno razgovarati na ovaj način i ovakve prijedloge davati u fokus javnosti jer jednostavno vidim da i premijer naglašava borba borba zbog klimatskih promjena, borba za održivi razvoj i okoliš, to je naglašeno i sad predsjedamo EU-om, kružno doduše kao što je kružno i gospodarenje ne zbog ničijeg ničijeg uspjeha nego jednostavno trenutno predsjedamo EU-om pa bi bilo možda i pozitivno da se prihvati ovaj prijedlog bez obzira od koje političke opcije dolazi jer ovdje bi iznad svega morao biti interes održivoga razvija i opstanka ljudi i flore i faune na našem području ali ja bi ovdje malo i proširio vu temu, u biti govorio bi o ovom gospodarenja otpadom, a poglavito što se tiče CGO-a, u biti načinom gospodarenja otpadom. Maloprije sam spomenuo otok Krk a Slave Dobrović je čovjek koji je, jedan od, je njegov projekt u kojem je sudjelovao, tj. projekt kojega je on izrađivao je način gospodarenja otpadom. I dobro je spomenuto ovdje CGO-i, poglavito kolega Borić gdje je rekao da na Marišćini to ne funkcionira, da svi pilatovski peru ruke i također mi umjesto da vidimo da smo pogriješili i da vidimo da idemo krivim smjerom u gospodarenju otpadom, da nije to održivi razvoj, mi smo krenuli i dalje, evo samo u mojoj Dalmaciji u 4 županije, milijardu i pol kuna će otići u CGO-e koji su štetni projekti i za pitanje pitkih voda i ja ne vidim uopće pitanje pitkih voda jer jednostavno na Lečevici se radi, evo u Biljanima Donji, tu u blizini je evo žao mi je što ovdje nije ali je iz SDDS-a tajnik, žao mi je što Milorad Pupovac nije ovdje pa da brani Biljane Donje di će se raditi taj odlagalište otpada, imamo i Crno brdo tamo koje još nije riješeno, imamo i presudu europskoga suda da je štetno to Crno brdo u Zadarskoj županiji, imamo brojne štetne projekte koje ova Vlada gleda kroz prste. I onda kad je odem na Zrmanju, vidim šta se događa kad vidim u Krki šta se događa, kad vidim na Cetini štetne projekte koji se događaju, guraju, kad vidim na Lečevici, ljudi plaću na Lečevici, ljudi koji znadu šta će se događati od struke da će završiti u izvorištima, izvorima pitke vode, da će završiti taj otpad i to nije način gospodarenja otpadom. sortirnice, kompostane, postoje reciklažna dvorišta, sve se to može napraviti za 10 puta manje novca nego za CGO-i koji će postati dugoročni problem, dugoročni problem i štete će ogromne nanijeti. U mojoj Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Lečevici do sad je potrošeno 30 milijuna kuna za koga? Za zaposlene. Apsolutno se ništa nije pomaklo. I sada imamo problem da uz Vrgorca sve te vreće najlonske, te vreće i se to što govorimo o toj plastici se prevozi iz Vrgorca do Sinja, iz istih sanitarnih uvjeta u Vrgorcu, odlagalište kao i u Sinju sa starim kamionima koji autoputom idu 120 km, ugrožavaju i okoliš i promet, stara dizel auta su to, ti kamioni koji nisu adekvatni za takav prijevoz, ispadaju vreće, tu je naravno brza cesta A1, naša cesta, državna ova A1, autoput i sve to završava di? U moru,. I tri puta skuplje je Vrgorčanima prijevoz, znači to moraju platiti građani Vrgorca i to i dalje to gone u Sinj. Sjetili se Mojanke, sjetili se Sinjskg polja, rijeke Cetine, biste da to pregone. I naravno da smo mi to spriječili, ja sam stao ispred kamiona i opet ću. I i dalje ministar vaš, uvaženi tajniče ne povlači tu odluku zajedno sa inspektoratom, i dalje se on drži ko pijan plota te štetne odluke koja će donijet ogromne štete i Vrgorčanima a poglavito na štete na okoliš, na zrak s tim starim kamionima i na džepove ljudi. Pa bolje da ste taj novac uložili tamo u kompostane, u sortirnice jer kroz kompostane bi pomogli taj dio, razgradivi otpad bi završio u Sinjskom polju, u Vrgoskom polju, vinogradima ili sl. Međutim .../Govornik

za održivi razvoj, to nikoga nije briga. Nikoga nije briga što po Marišćini im sada letaju i tako će na Lečevici, tako da na mojoj Mojanki ili dole u drugim odlagalištima, kad vidim one vreće kako galeb leti sa kesom oko vrata, onda mislim to je činjenica. Jednostavno mi ako se ne uozbiljimo, ako ne budu to stručni napravljeno kao što je Slaven Dobrović to odradio uz prof. Uršića i sve te ljude koji su tu radili, kao što je na otoku Krku, čini mi se u Osijeku da se nešto pomiče, nešto u Međimurju, tako da se te stvari miču. Ako mi ne možemo usmjeriti sve to da zaštitimo našu prirodu a cilj je kako kažu i ove Vlade, ciljevi su Vlade za klimatska, zaustavljanje klimatskih promjena, očuvanje okoliša, a ništa se ne poduzima nego se nastavlja istim smjerom koje su veće štete nego ne znam, ogromne štete. I sad se postavlja ovdje ključno pitanje. Koji je razlog da se ne podrže ovi zakoni tj. ova izmjena zakona o zabrani jednokratne upotrebe plastičnih vreća? Koji je razlog? Ideološki? Šta je vamo SDP, pošto sam ja jutros recimo malo se zamjerio sa Stazićem, Đujićem ili nekim ili s vama, to uopće nije bitno. Ovdje je bitno da mi govorimo o našoj zemlji i borbi protiv uništavanja okoliša i očuvanje naše flore i faune poglavito naših voda, mora i svega, i tu moramo jednostavno naći model da budemo složni. Pa barem oko tih stvari jer isti zrak dišem, istu ribu jedemo, isto more, jedino ako vi mislite samo na ribu i na gradele i koja je riba jel oborita, ova, ona i na koji način je pojesti i s kojim vinom je sljubljivati ali doći će i tome kraj budemo li se ovako ponašali. Znači ja ne vidim uopće problem i ovdje ne bi trebalo biti nikakva ideologija i te različitosti koje nas u nekakvom demokratskom društvu i pokazuju naše različitosti, na ovim stvarima, ekološkim, na stvarima boljega života, održivoga razvija, stvaranja stvaranja boljih uvjeta življenja za naše građane, očuvanje mora i živih bića u moru, mislim, ja ne vidim nikakav tu problem koji može biti problem da se ne podrži ovaj zakona bez obzira što ću ja reći za kolegu Zmajlovića da možda nije bio najbolji ministar ili ne znam, neko će reći za mog kolegu da nije bio najbolje i to je u ovome slučaju najmanje bitno. Ako nas ideologije ovdje dijele i stranački dresovi, onda smo mi ljudi nismo apsolutno narodni zastupnici, u svemu drugome mogu prihvatiti u stavovima oko nekih stvari, naravno da će biti različito, različitost je dobra, iznošenje mišljenja je dobro ali oko ovih stvari bi morali tražiti kompromis a poglavito po pitanju održivoga razvoja i gospodarenju otpadom. Kad samo vidim Plitvice, kad se sjetim kad sam prolazio ta otvorena kanalizacija ili dole kod kolegice Sabine u zaleđu Zadra, to je Crno brdo kad pogledam, kad pogledam sve štetne projekte koji su se gurali uz rijeku Cetinu, kad sam vidio u Zrmanji one lagune i ovaj mazut koji se izlio, kako to izgleda i ribe, mazut je inače opasan, to ulazi u ribe naravno, u njihov probavni trakt i na kraju ćemo mi, u ljudskim organizmima završiti. Ako ne možemo se tu zajedno naći, oko te zelene priče, oko priče budućnosti naše RH koja još uvijek je očuvana bez obzira na velike ekološke rane koje imamo, zbog nebrige poglavito štetočina unutar Ministarstva okoliša koji su umjesto sanirali recimo Zrmanju kao šta su bili, kako li se zvali, znam imao sam problem i ja u svom kraju, ti koji su vodili te fondove za okoliš, pokupili su te pare u džep svoj a nisu ulagali recimo u Zrmanju, rijeke, Krku, lagune također. Imamo ogroman problem ako nismo složni oko ovih stvari. Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Slaven Dobrović, izvolite. **Dobrović, Slaven (MOST)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Bulj, vi se čudite zašto se vode nerazumne politike, nelogične, čudne, čudne, pa zato što ustvari sektor u dobroj mjeri vodi klijentela i zbog toga su projekti CGO-a netaknuti, praktički netaknuti. Zamislite vi za grad Zagreb da 30 milijuna kuna je evo kad, ima već godinu i pol dana da je potpisano, za projektnu i studijsku dokumentaciju, 30 milijuna kuna. Pa za te novce napravite ja neću reć pola ali dobar dio sustava i to odmah. Dakle, dok oni na prave dokumentaciju, mogao se sustav uspostaviti, slično je i drugdje. 500 milijuna kuna Dubrovnik, 330 Lečevica, 280 Zadar. Kuda, kome, šta, kamo, kuda? Dakle klijentela se hrani i svi oni koji omogućuju. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Dobrović. Odgovor, kolega Bulj. složio bi se, znam da je vodio čini mi se Mladineo Fond za okoliš i to je ogroman novac i da je trebalo sanirati određene stvari kao što je sanacija problema mazuta i problema laguna dole koje se nalaze uz Zrmanju ili drugih projekata štetnih ili projekat dole troske u Dugome ratu, tvornice ferolegura ali ti novci su potrošeni a di su? Ništa nije sanirano, i dalje imamo taj problem. Znači da je novce neko poplašio. Ukrali su novce a nisu sačuvali za ono što su bile namijenjene. Znači mi imamo problem šta su štetočine koje bi trebale skrbiti u okolišu u biti taj novac popapale, te interesne skupine. I sad imamo ogroman problem, imamo problem da smo ugrozili RH po pitanju održivoga razvoja i sad ako nismo sad mi složni, ako ćemo sad na osnovu ko je predložio SDP, MOST, HDZ, nemam pojma ko sve ne, ako se na taj način budemo razgovarali, onda nam nema kraja i vjerujem da će se jednoga dana netko sjetiti što prije da ne bude kasno, da se ovaj problem mora riješiti i zakonski što prije. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Davor Lončar, izvolite kolega. **Lončar, imao sam priliku vidjeti nekoliko centara diljem Europe. I djelom se slažem s prof. Dobrovićem međutim onako kako su oni posloženi a možemo otići tu u Celje, vidit ćete o čemu se tu zapravo radi. Radi se o centru koji ima sve ovo što kaže prof. Dobrović, i kompostanu, i reciklažno dvorište i sortirnicu. I nakon tog procesa se sve to, komunalni otpad melje u frakciju i iza te frakcije se ta ista frakcija vozi kamionima za elektrane za proizvodnju cementa. Prema tome, ne treba se bojat centra, da li su oni skupi, da li su oni skupi, to je u ovom momentu teško govoriti ali na dugoročno planiranje, vjerujte da se njih ne treba bojati,

mislim vi ste rekli da gonite, ne znam na koji način, nebitno, kao energent, nebitno ali šta je problem, problem je što ovoga trenutka, evo ja ću reć za Lečevicu. 30 milijuna kuna već 2009. je rekao Ante Sanader, tadašnji župan da će se otvoriti početak radova u Lečevici na reciklažno dvorište gdje tu i speleolozi kažu jame koje su povezane dubinski sa raznim izvorima, tokovima, i bez obzira na to, imamo problem Jadra, imamo problem Splita koji sad nema vodu često kad padne kiša ali oni i dalje guraju taj projekat. Znači održivi razvoj, kompostane rješavaju poljoprivrednike, ono šta se u Splitu proizvede može završiti u mom Sunjskom polju kod poljoprivrednika ili Zadru može u Ravnim kotarima ali u nas se tako ne razmišlja. .../Govornik Slijedeća replika, poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Kolega Bulj, vi ste si u svojoj raspravi postavili pitanje koji su razlozi da se ovaj zakon ne prihvati i vama ono jednostavno pitate se, nije vam jasno da zašto se ovo ne prihvaća. Razni su razlozi znate, ljudi imaju različite razloge. kolega Borić recimo ne prihvaća ovaj zakon jer SDP-ovci nose plastične vrećice kad idu uz trgovine ili neće prihvatiti ovaj zakon jer SDP-ovci kad stanu kad stanu na autoputu imaju plastičnu žličicu pa miješaju kavu ili na nekoj fešti piju iz plastičnih čaša vino ili gemišt, evo, vjerojatno sad i vi s obzirom da podržavate ovo mu je problem jer ne znam, na Sinjskoj alci možda pijete dalmatinsko vino iz plastične čaše pa evo, to su recimo razlozi nekih. Neki Neki imaju razloge različite, evo treba se pitat sad koliko su ti razlozi uvjerljivi, koliko nisu, ja moram priznat da su ovi razlozi kolege Borića vrlo čvrsti i to je teško oborivo da čak sam si postavim pitanje da možda ovaj zakon stvarno nije tako dobar.

ne odnosimo smo se od svoje kuće, svog domaćinstva najbolje prema okolišu i najprije ne bi se trebao niko na nikog ovdje bacat kamenom ali mi je neshvatljivo, stvarno razlog zašto ne podržat nešto što je dobro za prirodu. Ja ne mogu shvatiti bez obzira jer ja sad mogu reći da nosim dvije kese, ti tri vrećice plastične, o tome možemo razgovarati. Znači mislim da bi trebalo, da je došlo vrijeme da oko ovih ključnih stvari poglavito što se tiče ekologije, održivoga razvoja, krajnje vrijeme da zaštitimo taj naš resurs. Činimo velike i u našemu moru i znači i flori i fauni, i štete za pitke vode jer jednostavno budemo li se ovako nastavili ponašati, SDP, HDZ, MOST, ovi, oni, možemo se razlikovati u brojnim stvarima i to je ok, ja to s tim nemam nikakav problem, ali oko ovih stvari ne mogu shvatiti zbog čega a na Sinjskoj alci vjerujem da ćemo biti iz sinjske bukare, drvene, da ćemo piti vino domaće iz Sinja i to evo, pozivam vas da dođete svi na alku. Završna riječ u ime Vlade, poštovani državni tajnik g. Mile Horvat, izvolite. **Horvat, Mile (SDSS)** Uvažene zastupnice Apsolutno podržavamo određene vaše stavove vezane za bojazan odnosno signaliziranje opasnosti koje u u okolišu predstavlja odlaganje, odbacivanje ovih vrećica posebno laganih vrećica za jednokratnu upotrebu ali cijenimo i ovu inicijativu za donošenje ovih izmjena iz Zakona o gospodarenju otpadom međutim što je ovdje prema viđenju našem a to je potvrđeno i kroz odluku Vlade. Dakle, mi se odluka Vlade odnosno mišljenje Vlade je mišljenje koje je i mišljenje Ministarstva zaštite okoliša, dakle kroz ove vaše dopune ste predvidjeli samo odnosno ugradili ste samo djelomično preuzimanje odredbi Direktive 904 o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš odnosno tzv. subdirektive a da pritom niste pružili dakle informaciju niti ste predvidjeli kojim će se drugim nacionalnim propisima izvršiti preuzimanje i preostalih odredbi te subdirektive jer to, ta subdirektiva je kompleksna stvar dakle ona nije tri članka kako smo ovdje to pokušali ovim izmjenama i dopunama reći, ona kompleksno predviđa i rješava problematiku vezano i za smanjenje potrošnje, zahtjeva u pogledu izrade, sastava i označavanja suproizvoda, isto tako vrlo bitno ona rješava i način rješavanja proširene odgovornosti proizvođača što je kompleksan instrument. Prema tome, mi nismo prihvatiti ovaj prijedlog, istovremeno smo u izradi novog, potpuno novog teksta Zakona o gospodarenju otpadom, on će najvjerojatnije do kraja 3., početkom 4. mj. biti u prvom čitanju, dakle proći će javnu raspravu, u njega će biti implementirana ova direktiva sa svim svojim elementima. Po čl. 17. direktive koji definira rokove primjene odnosno prenošenje u nacionalno zakonodavstvo, mi nismo u nikakvom vremenskom kašnjenju, naša obveza je da nju implementiramo do krajnjeg roka a to je 3. srpanj 2021. g., mi ćemo naravno prije toga to uraditi i naravno da ćemo se odlučiti da li ćemo ići sa zabranama vrlo lakih plastičnih jednokratnih puno prije ovog roka što je predviđen direktivom. Dakle stvar je kod nas u pripremi i mi ćemo vjerojatno vrlo brzo izaći sa svim ovim rješenjima i sa popuno novim prijedlogom Zakona o gospodarenju otpadom. I samo jedna digresija, dakle ovdje se stalno govori o CGO-ima sa velikim upitnikom njihovog značaja i i važnosti i funkcioniranja, ja moramo podsjetiti, ova Vlada nije izgradila ni Marišćinu ni Kaštijun, ova Vlada nije ni potpisala financiranje ni Biljana Gornjeg ni Bikarca, ova Vlada je tek nedavno potpisala financiranje Babine gore, Lečevice i i Dubrovnika prema tome, mi nismo ti koji smo isfinancirali, to je radilo prethodno ministarstvo kao što je prethodno ministarstvo donijelo i plan gospodarenja otpadom koje mi sad naravno moramo izvršiti i ponašati se prema sadržaju plana gospodarenja otpadom. To nije donijelo ovo ministarstvo. Hvala. **Brkić, Đujić, ne razumije se./… Hvala lijepo. Imamo repliku, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Tajniče Horvat, državni tajniče, kažete da direktive nisu sve ispoštivane tj. nisu unesene u ovu izmjenu zakona, prijedlog kolega iz SDP-a. Pa mogli ste vi to kroz amandman dat, vjerovatno bi kolege to prihvatili kao predlagatelji i nikakav ne bi bio problem da vi sve to što ste sad rekli naravno da pa u tome u je problem nego vi to striktno i samo odbijate i to je ključni problem. I ne samo što odbijate, nego jednostavno ova sad Vlada, ova sad Vlada se poziva na održivi razvoj, poziva se na plan gospodarenja otpada kojega ne poštiva a to je dokaz Vrgorac-Sinj jer u istim sanitarnim uvjetima je odlagalište Sinj kao i Vrgorac nego isključivo znači niste ispoštovali niti jednu točku prije tu znači redoslijed nego došli ste da bi se pokazali pred EU-om da ste nešto napravili, pogasili ste 27 odlagališta bez prethodne pripreme ili bilo čega. Hvala lijepo. Direktiva 904/2019 o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš se mora u cijelosti ugraditi i implementirati u nacionalno zakonodavstvo i ono će biti, u ovom prijedlogu nije. Dakle mi ćemo to uraditi na način da ćemo donijeti novi Zakon o gospodarenju otpadom, on će biti vrlo brzo na javnoj raspravi i mi očekujemo kao što sam rekao, da će on u prvom čitanju ovdje pred vama biti **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru državnom tajniku. U ime predlagatelja poštovani kolega Nenad Stazić, izvolite kolega. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u raspravi o ovom našem zakonskom prijedlogu, zahvaljujem se i predstavniku Vlade g. Horvatu koji je evo sada u završnoj riječi rekao da osobno on podržava inicijativu ovoga zakona ali ne može Vlada prihvatiti zakon jer Vlada će to kompleksnije riješiti kroz cjelovit Zakon o gospodarenju otpadom. Ovaj naš prijedlog već nekoliko mjeseci stoji u proceduri i Vlada je imala priliku pozvati predstavnika kluba SDP-a, ministar, potpredsjednik Vlade, ne znam tko i reći gledajte, dali ste jedan zanimljiv i vrlo dobar prijedlog u proceduru, ajde zajedno sa Vladom da napravimo, izradimo jedan prijedlog zakona a onda kad to napravimo, usvojimo taj zakon pa će Vlada u 4 mj. napraviti cjeloviti zakon u koji će biti inkorporiran i ovaj naš prijedlog. To bi pokazivali zrelost Vlade. I mi bismo da ste vi nas pozvali, mi to objeručke prihvatili i danas ne bismo morali voditi ovakvu raspravu jer bi ta rasprava vjerojatno bila puno, puno ugodnija. Meni bi bilo draže da ste rekli evo, zakon je dobar ali ga Vlada neće prihvatit zato što ga predlaže SDP, eto. .../Govornik se ne razumije./... onda ja bi bio mirniji jer to da ga Vlada neće prihvatiti zbog toga što ga preslaže SDP, pa na to smo navikli i to nas ne vrijeđa previše. Ali ovo da Vlada odbija ovakav zakon nas brine, brine da Vladi nije uopće stalo do zaštite mora a sasvim sigurno se g. Horvat, moglo naći drugo rješenje. Zahvaljujem se gđi. Mrak Taritaš iz GLAS-a, ona je ovdje rekla vrlo značajnu rečenicu. Možda najznačajniju u ovoj raspravi. O ovakvim temama ne samo da moramo surađivati, tu moramo biti jedinstveni. Ako ima teme oko koje možemo biti jedinstveni, onda je to ova tema. Ona nije uperena ni protiv koga, ona štiti našu zemlju i štiti zdravlje ljudi, pa kako netko može biti protiv toga? Pa kako? Zahvaljujem se i kolegi Miri Bulju koji će to podržati sa dobrim argumentima, nadam se da će to učiniti i MOST, to od g. Dobrovića nismo čuli eksplicitno, da li će cijela stranka podržati, bilo bi mi drago da podrži. G. Dobrović je ovdje najmanje govorio o ovom zakonu. nego je govorio općenito o gospodarenju otpadom, o reciklažnim dvorištima itd., to nije tema ovoga zakona, to da smo htjeli, mi bismo onda napravili takav prijedlog zakona ali mi smo htjeli djelovati što brže, da zaštitimo more od plastičnih vrećica, ne samo more, i tlo, i rijeke, i jezera. To je bila intencija ovoga zakona. Što reći o izlaganju g. Lončara, predstavnika HDZ? Što reći? Čovjek ne može naći zamjerku nikakvu u ovom zakonu jer da može, on bi ju našao. Nisu mu mogli ni kolege pomoći u tome jer da su mogli, pomogli bi mu. Nego on govori ovdje 15 min o svim štetnim aspektima plastike i upotrebe plastičnih vrećica a onda kaže ali to HDZ neće zato što je tako dobro, HDZ to neće podržat. Pa besmisleniju raspravu ne znam kad sam čuo, a tu sam 20 g. u Saboru. E sad g. Borić, on je otišao, kaže on SDP je odbijao zakonske prijedloge HDZ-a, pa jesmo jer su bili loši. Zato smo ih odbijali, da su bili dobri, ne bi ih odbijali. Ko što su i sad neki loši koje Vlada daje kao onaj danas o popisu stanovništva, broj živorođene djece, pa šta će im broj živorođene djece u popisivanju stanovništva, pa to imaju u maticama rođenih, tamo nek uzmu podatke pa će imat nego će ovdje skupit posve krive podatke a zakon su stavili u hitnu proceduru i on će sad u petak biti izglasan i to tako blesav, tako blesav kakav jest, da se ljudi smiju. G. Borić osim toga ne zna, on isto ne može osporiti zakon pa onda govori o svemu i svačemu, o ministru Zmajloviću, o zgradi za koju je njegov ministar produžio ugovor tri puta skuplji od onog koji je potpisao Zmajlović, tri puta skuplji, pa ja ne znam, pa ja da sam na njegovu mjestu, pa ja ne bi Zmajlovića spominjao, pa ne bi ga uzimao u usta, pa je ne znam što je Borić, jel on misli da smo mi totalni idioti da mu to nećemo vratiti? E koji kaže da, to je najsmiješnije da, on očekuje da sad SDP-ovci neće nositi plastične vrećice. Pa to nije intencija ovoga zakona jer da smo to htjeli, mi bi predložili zakon o zabrani SDP-ovcima da nose plastične vrećice, točno bi ga tako nazvali. Ali intencija ovog zakona je zaštita okoliša a ne drugačije ponašanje SDP-ovaca. Zašto sam govorio o domoljublju i zašto stvarno smatram da je prihvaćanje ili neprihvaćanje ovoga zakona izraz domoljublja? Mi ovdje govorimo o zaštiti mora, pa more imamo u himni, to je doduše Slaviček popravljao Mihanovića ali neka ga je popravio, dobro da ga je popravio jer stvarno možemo biti ponosni na to naše more i sad mi ga hoćemo zaštititi i ne nalazimo tu potporu Vlade i potporu vjerojatno nekih klubova jer da HDZ ostane sam, onda bi ovaj zakon bio izglasan. Ovdje se radi o našoj budućnosti, o budućnosti naše djece, o njihovom zdravlju. Pa kako možete prema tome, kako neko može biti ravnodušan prema tome? i zašto biti ravnodušan? Pa gledajte, ovo ima i nekakve gospodarske efekte ili može imati. Pa mi imamo drvnu industriju, umjesto da izvozimo trupce, što radimo? Mogli bismo proizvoditi ove predmete od drva pa kada dođe ta europska direktiva, kad svi u Europi budu morali prestati upotrebljavati plastične proizvode, da mi imamo gotovo drveni proizvod. Od drveta možemo proizvoditi papir, od papira možemo proizvoditi papirnate čaše, papirnate tanjure. Pa umjesto da smo spremni da idemo unaprijed, ne, mi ćemo biti valjda zadnji. Pa ja se ne čudim Austriji, ne čudim se Njemačkoj, ne čudim se Mađarskoj što se ne žure pa oni nemaju mora, nemaju šta štititi iako bi i njima bilo u interesu da mi to štitimo jer dolaze ljetovati na naše more i kupat se u njemu i jesti našu ribu koja će biti zatrovana. A gledajte, more ne može čekati dok HDZ dođe pameti. Zato trebamo djelovati odmah. Veli HDZ doći će pameti, a doći će, možda će doći, možda neće doći, ko to zna, ko to zna. Dakle nikakvo, kad sam govorio o domoljublju nije to bilo nikakvi pretjerivanje, čak nije bila ni stilska figura. To je istina, to je gola istina. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem kolegi Staziću. Replika, poštovana kolegica Branka Juričev Martinčev. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Pa poštovani kolega Stazić, u više navrata ste tu prozvali kolegu Borića, on je samo želio reći kad već ovim zakonom želite štititi okoliš, da onda kad se toliko borite za čisti okoliš bez plastike, da onda ćete se barem u svom životu svi odreći plastičnih čaša, žlica, vrećica i sl. Zahvaljujem. Kolega Stazić, izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Sad ja ne znam da zašto vi kao odvjetnika kolege Borića koji je otišao ali to sam upravo u svojoj završnoj riječi rekao. Nije zakon o tome da SDP-ovci ne nose plastične vrećice, nego je zakon o tome da se zaštiti Jadransko more, pa to nije bar teško shvatiti, pa ja sam mislio da će i g. Borić čak to shvatiti. Zahvaljujem kolegi Staziću na odgovoru. Ovime smo iscrpili sve rasprave. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem se još jednom predlagateljima kolegama iz SDP-a i državnom tajniku g. Mili Horvatu sa svojom suradnicom. Glasovat ćemo o ovoj točci kada se za to steknu uvjeti. Poštovane kolegice i kolege, sutra nastavljamo s radom u 9 i 30 sati sa točkom dnevnom reda Konačni prijedlog Zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta, drugo čitanje, P.Z. br. 808. Hvala lijepo i ugodan ostatak dana.